sljedeće. Konačni prijedlog zakona o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenicima u javnim službama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 815, rasprava prijedloge zakona obrazložiti ministar rada i mirovinskog sustava kolega Mirando Mrsić. Izvolite ministre. zastupnice i zastupnici. Danas nemam baš laku zadaću obzirom da ovom prilikom moram prezentirati dva zakona na koje su nas prisilile gospodarske okolnosti i posljedice višegodišnje recesije. Činjenica je da se suočavamo s procedurom prekomjernog deficita, velikim javnim dugom, potrebom prilagođavanja svih nas takvim okolnostima pa samim time i potrebom prilagođavanja pojedinih prava radnika zaposlenih u državnim i javnim službama, svim tim okolnostima koje su vezane uz prekomjerni deficit. S obzirom da se sa svim reprezentativnim sindikatima u državnim i javnim službama nije uspio postići konsenzus oko uređenja pojedinih materijalnih prava koja se uskraćuju ovim zakonima u cilju uravnoteženja

kada situacija u javnim financijama nije bila toliko ozbiljna kao što je danas. Jednako tako sustav kolektivnog pregovaranja u javnim službama pomalo je decentraliziran pa se navedena pitanja ne mogu riješiti samo mijenjanjem temeljnog kolektivnog ugovora za zaposlene u javnim službama i kolektivnog ugovora za državne službe, a da se istovremeno ne mijenjaju i granski kolektivni ugovori u pojedinim djelatnostima što dodatno komplicira postupak usuglašavanja sa socijalnim partnerima oko uređenja navedenih prava. Pri tome treba naglasiti da se navedenim zakonima uskraćuju materijalna prava koja se već odavno ne isplaćuju u privatnom sektoru a kada je riječ o dodatku na plaću po osnovi godina radnog staža riječ je o pravu koje se po istoj osnovi već isplaćuje u onom dodatku od 0,5% po godini po godini radnog staža. Dakle, ovim zakonima se uskraćuje pravo na isplatu regresa i božićnice za 2015. godinu, zaposlenim u javnim službama. Time će se izjednačiti prava zaposlenih u javnim službama sa razinom prava zaposlenih u državnim službama, s obzirom da se temeljem dodatka 2. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike državnim službenicima ne isplaćuju prava do 2016., dakle do važenja kolektivnog ugovora. S obzirom da se prava radnika zaposlenih u državnim i javnim službama osiguravaju iz istog izvora smatramo pravednim da se razina materijalnih prava zaposlenih u državnim i javnim službama izjednače. Kad je riječ o uskrati prava na uvećanje plaće od 4%, 8% i 10% po osnovi godina staža još jednom naglašavam da je riječ o pravu koje se isplaćuje po godinama staža po kojoj su osnovi već isplaćuje dodatak od 0,5%. Treba ujedno naglasiti da se ovaj zakon o uskrati navedenog prava treba donijeti s obzirom da su se sindikati u pojedinim djelatnostima već odrekli tog prava pa u cilju izjednačavanja razine prava svih zaposlenih kojima se plaće osiguravaju iz državnog proračuna smatramo potrebnim donijeti ove zakone. Republika Hrvatska se nalazi u teškoj gospodarskoj situaciji uslijed višegodišnje recesije. Primjenom nove ESA metodologije za razdoblje 2010-2013. konsolidirani dug opće države u prosjeku je porastao Stoga u RH se provodi niz procedura ekonomskog upravljanja ustrojenih na razini EU što se prije svega odnosi na Pakt o stabilnosti i rastu čiji je cilj osigurati održivost javnih financija s obzirom na to da opće države prelazi granicu od 3% a dug od 60% BDP-a pokrit će se korektivna procedura prekomjernog deficita čiji je cilj u najkraćem razumnom roku dostići predviđene razine. Zakonom o uskrati pojedinih materijalnih prava zaposlenih u javnim službama zbog promijenjene gospodarske situacije za 2012., 2013. i 2014. godinu uskratila su se pojedina materijalna prava koja su za zaposlene u javnim službama ugovorena kolektivnim ugovorima ili drugim sporazumima čiji je potpisnik Vlada RH. S obzirom na to da navedenim zakonom nije obuhvaćeno pravo na isplatu regresa za korištenje godišnjeg odmora za 2015. godinu te pravo na isplatu godišnje nagrade za božićne blagdane zaposlenih u javnim službama za 2015. godinu zbog čega bi zaposleni u javnim službama ostvarili pravo na isplatu temeljem navedenih prava predloženim se zakonom uskraćuju navedena prava zaposlenim u javnim službama. Napominjem da su se državni službenici odrekli tih prava do 2016. godine. Zakonom o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža kojeg je Hrvatski sabor donio 21. ožujka 2014. godine zaposlenih u državnim i javnim službama je od 1. travnja 2014. godine do 31. prosinca 2014. godine uskraćeno pravo na uvećanje plaće temeljem broja ostvarenih godina radnog staža, a koje je kolektivnim ugovorima ugovoreno u visini 4, 8 i 10%. Razlog za donošenje tog zakona bila je potreba za fiskalnom održivosti sustava državnih i javnih službi, odnosno ostvarivanje potrebnih ušteda u Državnom proračunu RH nastala u okružju nepovoljnih gospodarskih kretanja. To je iz toga što je 10. prosinca 2013. godine Europska komisija donijela zaključak o postojanju prekovremenog proračunskog manjka u RH a potom je 28. siječnja 2014. godine Vijeće EU usvojilo preporuke i pozvalo RH da riješi stanje prekomjernog proračunskog manjka do 2016. godine provedbom strukturnih mjera. Jedna od strukturnih mjera je bilo i donošenje spomenuto zakona koji je imamo planirani učinak od 359 milijuna u 2014. godini tijekom kojeg su nastavljeni intenzivni pregovori o izmjenama važećih kolektivnih ugovora u odnosu na navedene dodatke jer su se negativna financijska i gospodarska kretanja u RH nastavila i tijekom 2014. godine. S obzirom na to da do kraja 2014. godine pregovori o izmjenama kolektivnog ugovara nisu uspješno dovršeni za sve važeće granske kolektivne ugovore a strukturne mjere koje su se započele provoditi u 2014. godini bilo je nužno nastaviti isto isto i u 2015. godini. Vlada Republike Hrvatske je na temelju Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabor donijela uredbu o izmjeni Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža kojom je primjenu te mjere produžila do 31. ožujka ove godine. Budući da su rashodi za zaposlene u državnom proračunu RH za 2015. godinu planirani u iznosu 20,1 milijardu kuna a što je za 250 milijuna kuna manje u odnosu na 2014. godinu primjenu Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi po osnovi ostvarenih godina radnog staža neophodno je produžiti do kraja 2015. godine. Uskratom isplate ovih uvećanja koeficijenata složenosti poslova, odnosno plaće zaposlenih u državnim i javnim službama u 2015. godini ostvarit će se odgovarajući dio potrebnih ušteda u državnom proračunu od oko 300 milijuna kuna što je obveza RH proistekla u okviru europskog semestra i programa konvergencije o provedbi mjera ekonomske politike u svrhu korekcije prekomjernog proračunskog deficita. Iz opisanih razloga se predlaže donijeti ovaj zakon po hitnom postupku a što se tiče samih učinaka zakoni su već primijenjeni do sada i ono ono što sasvim sigurno možemo reći da sa ovim uštedama koje smo predvidjeli ćemo održati razinu plaća i da neće biti potrebe za smanjenjem plaća u ovoj godini. Navedena mjera je kratkoročnog karaktera, odnosni se na 2015. godinu. Vjerujemo da ćemo u međuvremenu postići konsenzus sa sindikatima i u ostalim javnim službama i da će se navedeno pitanje riješiti sporazumom i da će time ovaj zakon prestati imati svoju svrhu. Ovim zakonima će se postići odgovarajuće uštede kako bi se osigurale isplate svih drugih prava koje se financiraju iz državnog proračuna. Hvala lijepo. Ivan Šuker replika. međutim vrlo interesantno da ste vi o periodu od 2010. do 2013. govorili o metodologiji 2010. kada nije bila obvezna prijava i kad su taj period povukli sva jamstva brodogradnje iz prethodnih godina, ali vrlo interesantno da kad ste govorili o 2014. zapravo kad se govori o 2014. kad je obvezna primjena metodologije ESA 2010. onda se govori o nekakvoj nacionalnoj metodologiji. Jer ako se držite te metodologije onda je deficit 2014. 20 milijardi kuna. Jer morate uključiti jamstva kao što ih uključujte u 2010., 2011., 2012. i 2013. I zato kad se govori o neki podacima koji imaju nekakvi vremenski slijed onda se morate koristiti istom metodologijom. Ako to ne radite onda sve to što ste rekli naprosto nema smisla. Ali ponavljam jedina godina koju ste vi spomenuli u kojoj se mora koristiti metodologija ESA 2010. je 2014. jedina. A sve ove godine dosad su se vodile po metodologiji ESA 2001. Prema tome, naprosto podaci koji nisu točni i nisu dobri jer u 2010. i 2011. se na bazi toga povuklo svih 20 milijardi jamstva praktički koja su izdavana proteklih 10 godina, proračun onda ćete vidjeti da u prosjeku zadnje 3 godine je bilo po 5 milijardi kuna jamstva, prije svega za Hrvatske željeznice i kad to uključite u deficit onda deficit 2014. preko 20 milijardi kuna. A da ne govorim o drugom stupu mirovinskog. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo. Pa poštovani ministre, rekli ste da je neophodno uskratiti pojedina prava državnim službenicima i namještenicima odnosno zaposlenim u državnim i javnim službama zbog ušteda u državnom proračunu, zbog prekomjernog proračunskog deficita i planiranih 250 milijuna manje sredstava u proračunu za 2015. u odnosu na 2014. Pitam se onda iz kojih sredstava planirate u ovoj izbornoj godini zaposliti više od 1200 ljudi i to na neodređeno 1040 službenika koje ste u Narodnim novinama objavili u planu prijema? Hvala lijepo. Dakle plan prijema je usuglašen na razini Vlade i na razini resora. Dio zaposlenika će otići prirodnim odljevom, sredstva koja su bila za njihove plaće će se upotrijebiti za sredstava ovih koji će ući novi u sustav. Prema tome, neće biti nikakve potrebe da se dodatna sredstva izdvajaju a uštede koje smo postigli su uštede koje smo postigli dogovorima sa sindikatom dakle smanjivanje određenih prava kroz temeljni kolektivni ugovor između toga su božićnica, regres i 4,8

i mjere koje vi poduzimate upravo s ova dva zakonska prijedloga potvrđuje ono zbog čega sam žestoko napadnut od članova Kukuriku koalicije i kolega zastupnika ovdje je gospođa Sobol i još neki ovdje, da situacija nije tako crna kao što ja pričam. iz ovoga je potpuno razvidno zbog čega dolazi do ovih mjera. I vidi se po izvješću koje očito nije da kažem patvoreno nego je točno dakle da se radi o deficitu i državnog proračuna, da se radi o ogromnom javnom dugu koji ide već na preko 70% po po novoj metodi i da je …/Govornik se ne razumije./…. Međutim, ja sam evo ovdje dobio uvjeravanja od vaših kolega zastupnika da nije tako sve crno nego da imamo i ružičaste elemente koje, trebamo biti euforični gotovo. Točno je, točno je, maloprije smo o tome raspravljali kada je bio ovdje na klupama Zakon o osobnom stečaju. Pa žao mi je da se sve gleda crno, stvari su vrlo jasne i ova Vlada je od početka stvari postavila vrlo jasno i transparentno, između ostaloga imamo konačno, znamo koliko smo dužni, dakle nema ništa ispod tepiha, nema ali javni dug nije prepreka razvoju, sve zemlje koje imaju javni dug tim javnim dugom upravljaju i Hrvatska treba upravljati javnim dugom. bi trebalo, dakle s druge strane bi trebalo svatko je imao svoju šansu da upravlja javnim dugom pa nije ali u svakom slučaju ćemo mi upravljati svojim javnim dugom. Dakle upravljanje javnim dugom može dovesti i do pomaka i do prosperiteta i do otvaranja radnih mjesta, dakle javni dug nije bauk. Prema tome ajmo govoriti o tome kako stvari pokrenuti. A stvari se pokreću, dakle broj nezaposlenih nam pada, otvaraju se radna mjesta. sjeverozapadnoj Hrvatskoj u županijama imamo porast broja zaposlenih, imamo povećanje potreba za sezonskim zapošljavanjem, sve to govori da se stvari pokreću. 7400 mladih ljudi je dobilo ugovor na neodređeno vrijeme, ostati će zbog toga u Hrvatskoj. I na tom tragu treba nastaviti i dalje. Hvala gospođo potpredsjednice, gospodine ministre,

jednu nepravdu opravdavati drugom nepravdom, dakle nepravdom kontra nepravde. Nekima smo to već ukinuli te te privilegije koje se danas ukidaju ovdje jednom dijelu ljudi, nekima smo ukinuli pa sada je pravedno da svi budu u istom položaju. Dakle neki su pali u jamu, pa ajmo i sve druge, pa bolje je da su svi u jami, nema nikakvog smisla da vani stoje. Rekli ste između ostalog da ljudi dobivaju taj dodatak na staž već kroz drugi propis i točno, dobivaju. Međutim, sve ono što ljudi dobivaju u isplatnoj vrećici nekad, danas na račun je plaća. I ako se komad toga uzme, bez obzira kako vi to nazvali, bez obzira kako tu plaću razdrobili u osnovnu, dodatak za ovo, dodatak za ono, pa kažete ne diramo osnovnu plaću, vi ste čovjeku smanjili plaću, primanja, kako god hoćete nazvati, ono od čega živi. Ovo je zakon protiv uhljeba. To je nova riječ u hrvatskom jeziku, pojavila se srazmjerno nedavno. Uhljebi su oni koji su se uhljebili. Dakle koji su došli po kruh a nisu došli raditi. Kako je došlo do uhljeba. Tko je kriv i tko je organizirao sustav da do uhljeba dođe? Pa političke stranke, tko drugi za Boga miloga. Nisu se ljudi na taj način zapošljavali, tako došli pa poznaju načelnika, pa ih načelnih primi. Stvari ne funkcioniraju tako i svi mi to dobro znamo. To partijsko zapošljavanje je postalo u Hrvatskoj sustav. Ono je napuhalo, naravno, sustav i državne uprave i lokalnih uprava do neslućenih razmjera, nismo znali da se to toliko može napuhati. Sjećam se 2000. godine u Karlovcu, u Gradskoj upravi bilo je 92 čovjeka zaposlenog. Dao sam si truda pa napravio ono što se nekada zvalo analitička procjena radnih mjesta. Dakle što se tamo radi i koliko ljudi to može obaviti. I došao do 76. I otišao gradonačelniku i rekao mu čuj, nema smisla sada otpuštati ljude, znam kako je to komplicirano u državnoj upravi ali kada netko ode, nemojmo primati nove. I dobro. Danas ih ima 182 u tom istom gradu. To se je dogodilo na razini svih gradova, to se je dogodilo na razini države i sada se svi ljudi koji rade taj posao proglašavaju uhljebima, nisu svi uhljebi. Od Vlade smo očekivali reforme pa i reformu državne uprave, možda i primarnu reformu državne uprave. Jedan od koraka u toj reformi državne uprave sasvim sigurno bi bilo i uklanjanje uhljeba koji su se tu eto takvim načinima namnožili. Međutim, reforme se ne događaju. Nitko nikoga ne dira. Teritorijalni ustroj Republike Hrvatske nitko ne želi dirati jer to je eksplozivni teren. Ali ni unutar ovog ustroja nitko ne želi ništa napraviti jer stvari su opasne iz izbore. Krećući se metodom najmanjeg otpora a to je metoda kojom se voda kreće u poplavi, stihijski, ide, vlada primjenjuje taktiku, tehniku Prokurštove postelje. Ovo ne možemo popravit, ne znamo kako, ne usudimo se, izbori su blizu, tko će sad to dirati, e pa sad kad to ne možemo napraviti a 300 milijuna nam definitivno treba, ajmo onda sve to posložiti na tu Prokurštovu postelju i odrezat ono što je predugačko. To se ovakvim propisima radi, nije ovo jedini i sad kad su ovi svi provedeni bit će i taj proveden. Ali sistem štednje, nije to štednja, u Europi to zovu … dakle znam o čem se radi, rezanja svega živoga oko sebe, taj sistem nije nigdje dao rezultata i odustaše od njega poneke zemlje. Otkud ideja da će baš ovdje to dat rezultata? Držimo se toga ko pijan plota, no dobro. Ovaj sistem Prokurštove postelje svodi sve uposlenike na razinu vlastitih potreba. Kad kažem vlastitih mislim potreba Vlade, skupinu po skupinu. Sad nam treba 200 milijuna, 250 pa ćemo ovoj skupini skinut. Sutra će nam trebat 350 pa ćemo naći skupinu kojoj ćemo skinuti. Skupine prije toga treba međusobno i zavaditi i medijski ocrniti. Kad se ovo događalo sa učiteljima i profesorima onda je po medijima pljuštalo članaka. Ja ne velim da su naštimani i naručeni članci ali su činjenično bili. Profesori ništa ne rade, 3 mjeseca ferija, 5 sati dnevno radi i zato dobije takvu i takvu plaću, pa stvarno tu treba skinuti. Pa su došli liječnici na red, oni ionako imaju veliku plaću a korumpirani su. Liječnička korupcija je bio, sve novine su bile pune liječničke korupcije. To je naglo zamrlo, nema više, nema potrebe. Liječnici su korumpirani, ionako imaju visoke plaće pa i njima možemo odrezati. Ovi uhljebi o kojima se danas radi su krivi jadni zbog činjenice što su uhljebi. Kako možemo stati iza uhljeba? Uhljebima treba odrezati, ionako ništa ne rade po tim kancelarijama, imaju triput više nego što bi ih trebalo biti. Prijevara Prijevara sa smanjenjem poreza čime će se povećati plaće pa će ljudi moći više trošiti, koja se naravno nije dogodila, plaće se nisu povećale, a ovim i ovakvim potezima će se još značajno smanjivati, govori jednostavno da Vlada ne zna točno što radi. Radi prema trenutačnoj potrebi, potrebi ovog tjedna ili eventualno ovog mjeseca, ali ne na dulje. Ne zna ni sada, nije znala ni kad je smanjivala plaće liječnicima pa sad razmišlja o povećavanju plaće liječnicima jer liječnici imaju namjeru otići nekamo. Ni učiteljima koji su dovedeni praktično u siromaštvo. Početna učiteljska plaća, profesorska u srednjoj školi je 4800 kuna. To jest siromaštvo ako od toga familija treba živjeti. Vlada zna da bi trebala pokrpati proračun i smanjiti budžetski deficit i zna da bi trebala dobiti izbore. Bojim se da i ovakvim potezima i masom drugim poteza čini suprotno od toga što će se dogoditi na sljedećim izborima. Hvala. Silvano (HSU)** Uvaženi kolega Vuljanić, od bivšeg zastupnika u Europskom parlamentu očekivao sam više principijelnosti oko korištenja javnog novca, odnosno novca poreznih obveznika. Pri tome mislim da nitko nema pravo imati više od onog drugog zato što pripada jednoj ili drugoj strukturi zaposlenih u, najšire najšire rečeno zaposlenih u društvenom sektoru. Ne mogu jedni imati dva puta dodatak za istu stvar, a jedni niti jednom. Ovdje ako ne znate najsolidarniji Sindikat državnih službenika i namještenika je pokazao razumijevanje sa trenutnom financijskom situacijom u državi i praktički potpisuje kolektivni ugovor za smanjenje prava koja su navedena u ova dva zakona, ali neki ne žele to pregovarati. U sustavu svi oni koji su ispregovarali niža prava privremeno imaju klauzulu da ukoliko samo jedan u sustavu isplati povećana prava onda je država dužna platiti svima. radi se o jednom vezanom sustavu i doista dodatak na staž po dvije osnove za strukturu zaposlenih u zdravstvu nije korektan ali se do ovog trenutka nije dalo ispregovarati jer postoji raspoloženje i u Sindikatu zdravstva da se to ispregovara. Raspravljali smo o promjeni pregovarača nedavno, mijenjali smo zakon,

naš zajednički novac, neću reći državni novac, država nema novaca, naš novac, troši stihijski. To je istina. Ali kad se to ide ispravljat tako da se lupi po džepu one koji su koji mogu najmanje zapravo napraviti u otporu takvom potezu onda to smatram nepoštenim. To što su jednima skinuli, a drugi sad moraju skinuti zato da bi bili ravnopravni je upravo taj sistem …/Govornik se ne razumije./… Ja mislim da su onima krivo skinuli i da ne treba ljudima skinut, nego da treba u sustavu naći tko radi njega platit, znači tko ne radi i njega ukloniti. Ja znam da je to vama science fiction. Meni je jasno da vi to gledate kao science fiction jer čitavo vrijeme živite upravo u takvom sistemu gdje se to ne radi, ne treba dirat ljude.

Dosta cinizma kada ste govorili o onom dijelu trpanja svih u istu jamu, no na stranu cinizam. Ono što sam vam htio reći, a to su reforme. Gledajte, htjeli vi to priznati ili ne reforme se provode možda ne željenom dinamikom, ali one su definitivno tu. I ova mjera svakako nije populistička mjera bez obzira što se nalazimo u izbornoj godini, a to ste uostalom i sami dok ste bili za govornicom i priznali. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Nikola Vuljanić, odgovor na repliku. Ali se javite za odgovor. Hvala. Zato ću bit kratak. Činjenica da sam dosta cinizma koristio u govoru je posljedica mog dugogodišnjeg životnog i političkog iskustva. Hvala lijepo. Kolega Vuljanić, bili smo i u prošlom mandatu ovdje kada je gospođa Kosor uvodila po riječima ondašnjih SDP-ovaca harač. to je ovdje se haračilo toliko da je sve prštalo od riječi harač, rajo harač rajo kao u epu onome. Ali što je sad ovo? Kako sad ne čujem ja sa druge strane da je to harač, meni to nije jasno. Ali zapravo je to to. Da, da. To je to, pustite plaća je kako kaže gospodin Vuljanić sve što dobiješ kad dobiješ. To je plaća. I na radni staž pola posto. …/Upadica sa strane, ne razumije se./… Ne, ne, ne. Ja sam imao i u bolnici kad sam radio pola posto na godinu radnog staža, oprostite gospodine Hrelja nemojte se miješati meni u riječ. Dakle, ovo je zaista ako je ono bio harač onda je ovo tipičan primjer harača. Nadalje, prije nepunih 15 dana ovdje na saborskim klupama je bio, bila su 4 zakonska prijedloga vrlo konstruktivna i sustavna gospođe Martine Dalić o sistematizaciji i nagrađivanju u državnim i javnim, državnoj upravi i javnim službama. To je prošlo potpuno nezapaženo i glasovanje je pokazalo da je velika većina protiv toga, iako se meni čini da su ti prijedlozi sasvim bili odlični i da se upravo radilo upravo o reformi državne uprave i javnih službi, upravo ti prijedlozi gospođe Martine Dalić koji su prošli, kažem ovdje potpuno nezapaženo. Hvala lijepo. Da cinična rečenica može biti i to da svake četiri godine okrećem glave i slušam istu priču sa obrnutih strana, samo ovisi o tome da li je ta strana na vlasti ili u opoziciji. Činjenica da su odbijeni prijedlozi gospođe Dalić koji se temelje na njemačkom modelu koji funkcionira već ja ne znam od kada, ali dugo funkcionira. Ta činjenica govori da nitko nema volju promijeniti sustav, da je lakše ovako i da ćemo i u buduće imat uhljebe. Naime, uhljebi neće otići iz te službe ako im skinete i 5 i 10% i K 15 i ne znam šta već. Oni će ostat, jer nisu došli raditi, došli su se uhljebiti. A ovi ljudi koji stvarno rade u tim službama i koji znaju i mogu oni će si pokušati naći neko drugo i bolje mjesto i ostat će, napravit će se ovakvim sistemom negativna selekcija i ostat će oni koje zapravo nitko ne želi i ne treba. **Zgrebec, Dragica Kolega Klarić mikrofon./… Večerašnju raspravu bih mogao nazvati teoriju uhljeba, ali reda radi budući da se ovdje često spominje to bujanje jedinica lokalnih samouprava a nitko ne govori o tome o čemu se u stvari radi. Dakle, donošenje novih zakonskih rješenja, dječji vrtići, vatrogastvo, gradske knjižnice. Sve se to u onom dijelu proračunskih korisnika brojčano prikazuje jedinicama lokalne samouprave, pa naizgled izgleda da su one toliko silno nabujale. To ne govorim da branim Karlovac ili bilo koju drugu jedinicu lokalne samouprave, nego čisto reda radi. Dakle, svaki novi izgrađeni dječji vrtić donosi novo zapošljavanje, a samim tim i povećavanje onih koji se nalaze na proračunu jedinica lokalnih samouprava. Međutim, s ovim što ste spomenuli da Vlada ne zna točno što radi s tim se u potpunosti slažem ili zna pa to namjerno tako radi. Vraćamo se ponovo na sve ove zakone koji su doneseni nedavno u proteklom periodu od skidanja brdsko-planinskog statusa, od nedavnog Zakona o pogrebničkim uslugama, o nametanju obvezama jedinicama lokalne samouprave, o Zakonu o porezu, sve to vodi ovom cilju da oni ili ne znaju što rade ili namjerno to rade, pa tako da sve na neki način stoji i propada upravo iz tih razloga. Ovdje definitivno se zakidaju nečija prava ovakvim rješenjima. Ako netko želi nešto napraviti u tom smislu da se popravi i onda se donosi potpuno novi zakon koji će se odnositi na sve i definirati kompletno rješenja u tom smislu, a ne ovako ajmo nešto privremeno donijeti neka stoji pa ukinut, a onda ćemo vidjeti što će biti. Mislim da to ničemu ne vodi. I definitivno pokazuje ovo što ste vi rekli da oni zapravo ne znaju što rade. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Nikola Vuljanić, odgovor na repliku. Kolega, ovo što ste rekli oko bujanja lokalne samouprave činjenica je da je lokalna samouprava u tom međuvremenu dobila nekih ingerencija koje prije nije imala, nešto od područne, od županija jel', nešto od države itd. ali to svejedno ne opravdava ovakvo ne znam kako bih nazvao, nije to ni bujanje, bujanje je presporo, takav rast broja zaposlenih. I to je zadivljujuće ako čovjek pogleda tko se zapošljavao u 80% slučajeva baš iz jedne stranke. Ne velim vaše samo i jedne i druge i treće, one koja je tamo na vlasti. Da Vlada nije sasvim sigurna što joj je raditi ja sam u to uvjeren i da nema zapravo koncepciju što stoji na kraju toga, što sad iza ovog poteza, koje su konzekvence i što ćemo iz toga profitirati ili ne profitirati. Dakle, nekakvu studiju izvodljivosti zakonskih prijedloga koji dolaze u ovaj Sabor ne vidim je. I mislim da se stvari događaju stihijski i da je jedini zapravo rezon a joj daj da još ovo preživimo. To je strašno! Hvala potpredsjednice, poštovani ministre, kolegice i kolege zastupnici. Vidim, vrlo je interesantna tema i ima nas jako puno u večernjim satima. Nije bitno. Kaže ministar ovo je mjera kratkoročnog karaktera. Imali smo mjeru kratkoročnog karaktera 2012. godine pa 2013. pa 2014., jasno jasno imamo i 2015. pa smo onda mogli jednu mjeru donijeti pa za cijeli ovaj mandat riješiti to pitanje, a ne svake godine da raspravljamo, da potvrđujemo uredbe ili produžujemo primjenu određenog zakona. Ili da kažem kada je bilo u pitanju kupovanje onih famoznih 1500 automobila i kad se digla velika halabuka u javnosti, e onda je premijer Milanović rekao ugovori se moraju poštivati. Jasno, za kupnju automobila izgleda da se ugovori moraju poštivati ali kad su u pitanju prava radnika e onda ugovori se ne trebaju poštivati jer sa ovim zakonima mi maltene mijenjamo kolektivne ugovore, a mijenjamo čak i u jednom dijelu i zakonske odredbe jer to je najslabija karika i tu najlakše ćemo riješiti ovo pitanje i uštedjeti dio novaca o čemu je ministar govorio. U ova dva zakona govori se da će se uštedjeti negdje oko 650 milijuna kuna u proračunu, manje planirana su sredstva za 250 milijuna kuna nego u 2014. godini. I dobro, možda to i je točan podatak. Ja sam danas na odboru pitao da bi me vrlo zanimalo kada je u pitanju ovaj dio dodatka na staž za 20 godina, 30 godina i 35 godina koliko je to radnika zaposleno sa 20 godina da imaju dodatak 4%, koji broj je sa 30 godina da imaju 8%, koji broj je sa 35 godina da imaju 10% i ne mogu dobiti taj podatak. Mislim da bi onda bila računica i matematika malo drugačija. Ali neovisno o tome ovdje u dokumentima piše 650 milijuna kuna. U Rijeci ste vi ministre izjavili da preko milijardu kuna će se uštedjeti, sad ja postavljam pitanje je li 650 ili je milijardu? na osnovu kada smo prošle godine raspravljali o ovom zakonu onda umjesto sadašnjih 300 milijuna što se kaže prošle godine je bilo 500 milijuna, u dokumentima je tako pisalo, prijedlogu zakona. Sad ja postavljam pitanje da li tada izračun pred godinu dana nije valjao, da li danas izračun ne valja eto tako od oka odredimo financijski toliko nam fali, toliko bi trebalo a stvarnu računicu ne možemo dobiti da se potkrijepi na osnovu zakona da ovdje možemo razumno raspravljati na osnovu argumenata, na osnovu činjenica i donositi određene odluke i zakone. Jasno, ovdje je bilo malo govora o nekim drugim stvarima, mislim da to treba isto naznačiti. Jer pitanje pitanje uhljeba oni jesu negdje kroz 14 500 zaposlenih u 40 agencija, 16 zavoda, 5 fondova ili kad je u pitanju državna uprava i javni sektor da li su se mogle određene racionalizacije napraviti kvalitetnije pa na način da ljude zaposlimo da rade, ne da imamo šefa pa ispod njega manje nadređenog pa onda tako ide po nekakvoj hijerarhiji gdje na kraju sami sebi kompliciraju život i efikasnost takvog rada je vrlo ponekad i loš i zbunjujući a na kraju krajeva s time se susreću i građani kada i trebaju određene usluge. Da li smo mogli uštedjeti negdje drugdje financijska sredstva? Ne na radnicima, ne na zaposlenima. Ja mislim da smo mogli. Koliko smo platili određenim savjetnicima, određenim projektima kada su u pitanju master plan, kada je u pitanju monetizacija, kada je u pitanju outsorcing, projekti koji nisu nikad saživjeli gdje su potrošeni novci. Da nismo potrošili te novce, da smo drugačije ulazili u određene potezi i jasno znali rezultat i cilj do kojeg ćemo doći onda bi i vjerojatno i rezultat bio drugačiji. Jasno Vlada se susrela sa situacijom da joj nedostaje novaca, da ima veliki deficit u proračunu i jasno da prinuđena je kresati određen stvari ali razlog je toga što na drugoj strani nije napravila, nije osigurala da se ostvare veći prihodi. Jel da su se ostvarili tamo veći prihodi vjerojatno u ovom drugom djelu ne bi imali ovih problema. I ovako kako vidimo možda je bilo najbolje da je Vlada donesla jedan zakon i da kaže dok smo mi na vlasti ukidamo kolektivne ugovore, sve ćemo regulirati zakonom, pravima i vjerojatno manje bi potrošili novaca, vremena i rasprave ovdje u Saboru, 5, 6 puta oko promjena određenih zakona vjerojatno bi i tu uštedili određeno vrijeme i vjerojatno bi se možda fokusirali više na one glavnije točke koje upravo trebaju rješavati ovo pitanje. Jer u ovom djelu kada ste ministre rekli ima pozitivnim mjera, pa evo raste nam zaposlenost, da jasno da je počela sada rasti zaposlenost jer idu polako sezonski poslovi i svake godine se to dešava. Ali ukupno gledajući ovo vrijeme na osnovu prošle godine, pretprošle ili tamo 2012. ili 2011. u Hrvatskoj je tisuća manje zaposlenih, neki govore i više. Tu smo u dvojbi između toga koji su podaci točni, da li oni podaci iz HZMO-a ili oni podaci iz Državnog zavoda za statistiku. To morate vi usuglasiti, izaći sa određenim podacima koji jer te dvije institucije ako govore različito onda kako mi možemo znati to je i rezultat toga gdje se govori samo o onim ljepšim stvarima a ne o onim lošim stvarima i zbog toga jasno da žrtve toga svega jesu zaposleni u državnim službama i zaposleni u javnom sektoru, a ja mislim da i ova računica o kojoj govorimo jer tu su dva različita zakona jedan se tiče plaće, jer ovaj dio dodatka od 4,8 i 10% on povećava plaću. Jasno da su to bruto davanja. Sa druge strane kada se od te plaće uzmu doprinosi, porezi itd. to se opet vraća i vjerojatno ovi financijski efekti su nešto malo drugačiji. Sa druge strane kada građani dobe i nešto više novaca oni i potroše te novce. Kad ih troše onda plate i 25% PDV-a što opet što opet ode u proračun. Znači efekti su ovoga puno manji od onoga o čemu vi govoriti i tako idemo iz godine u godinu, od 2012. pa evo do 2015. godine i praktično štedimo samo na onima na kojima bi najmanje trebali štediti, nismo spremni se uhvatiti u koštac da napravimo određenu reorganizaciju, efikasnost državnih službi, javnog sektora i da zadržimo standard ljudi a sa te strane druge ovako kada krešemo određena prava ukidamo pravo iz kolektivnog ugovora šaljem jasnu poruku i onom djelu ruralnog djela gospodarstva. Evo kada možemo to mi u državnim službama i u javnom sektoru i vi možete tako ukidati određena prava kroz kolektivne ugovore i jasno onda se vrtimo u začaranom krugu i iz tog začaranog kruga na ovakav način nikad nećemo izaći. Hvala.

Da kolega Tušak treba govoriti o činjenicama, a činjenicu su da se određene uštede jednostavno moraju postići. Uštede se traže na svim poljima i na svim područjima. Negdje su one učinkovitije, negdje su manje učinkovitije ali se tu i već se sad osjete na proračunu i vjerujte mi da zaista ovdje nitko nije sretan zbog donošenja ovih izmjena i dopuna.

tu nema uštede, tu se stvara jedno nezadovoljstvo između svih ljudi. To nije pitanje motivacije rada, to je pitanje nezadovoljstva svih ljudi. Padanje u određenu depresiju, padanje u određenu situaciju gdje ne motiviramo ljude i jasno da cijeli ovaj dio sistema o kojem se govorilo efikasnost da, uštede da, ali ali najveće uštede i najveću neefikasnost je upravo napravljeno kroz dio ljudskih potencijala koji su zaposleni ovdje i jasno to ima i reflekse i na onaj dio drugog kad govorimo o gospodarstvu i kad govorimo da i tu ni ni poslodavci više nisu spremni ući u određeni rizik zapošljavati i praktično dovedeni smo u jednu situaciju da vrlo teško ćemo imati i dugo godina će trebati da upravo dođemo do određenih manjih, boljih i kvalitetnijih pomaka. Poštovana potpredsjednice, poštovani ministre, dame i gospodo. Evo nekoliko misli da probam s vama podijeliti. Ja ću podržati ovaj zakon a nisam očekivao da će biti objedinjena rasprava, posvetio sam se malo ovim materijalnim pravima manje-više regresu i božićnicama, ali plus, minus, to je to. Podržati ću ga zbog toga što mislim da je to jedan put prema pravdi, jedan put prema ujednačavanju na području cijele Hrvatske ali pod tim uvjetom da se on primjenjuje svugdje, da ga primjenjuju i Hrvatska elektroprivreda, da ga primjenjuju i Hrvatske šume, da ga primjenjuje i televizija i svi ostali. Zašto sam se ja javio? Pa javio sam se iz dva razloga. Javio sam se iz razloga jer sam gledao reakcije sindikata i neki dan sam išao sa jednom gospođicom prema zapadnoj Slavoniji i onda sam došao do jedne ovako začuđujuće za mene činjenice, djevojka je fakultetski obrazovana, ima 25 godina i nikada nije bila istočnija od Zagreba. Nikada nije bila istočnija od Zagreba i ona pojma nema šta se dešava u drugim dijelovima Hrvatske. I onda sam se zarekao da ću od sada stalno govoriti, kada god budem govorio da ću govoriti kakva je situacija, šta je, kako kako je, da ljudi već jedanput spoznaju da nije Hrvatska Zagreb, da nije Hrvatska Primorje, da nije Hrvatska Split, Rijeka itd.. Prosječna plaća u Hrvatskoj neto je negdje oko 5600 kuna, Zagreb ima 14% više od prosjeka a Vukovarsko-srijemska županija ima 23% manje od prosjeka. To vam je razlika skoro 40%. U Baranji odakle ja dolazim negdje ima oko 39 tisuća stanovnika, od toga je po statistici negdje oko 6,5 tisuća nezaposleno. Od 8 jedinica lokalne samouprave 3, Popovac 30% nezaposlenih, Jagodnjak 40% nezaposlenih a Beli Manastir između 20 i 30, sada se nešto smanjuje zbog ovih mjera. Iseljavanje je masovno. I evo bio sam neki dan u jednom naselju …/Govornik se ne razumije./… stanovnika ima i svi su u uzbuđenju. Pa reko šta vam je, čekamo da grane sunce, da dođe proljeće pa da krenem u Njemačku u šparoge. Idu šparoge. Drukčije ne mogu zaraditi, čekali su 5, 6 mjeseci da dočekaju, da odu, da zarade za ta 3, 4 mjeseca tamo da crnče, da se vrate i da imaju sa čime preživjeti. Većina stanovništva kod nas živi od socijalne pomoći. I jedna zanimljiva ovako teza da manje-više u većini mole Boga da ne umre djeda ili baba jer će onda ostati bez nekakvih primanja. Ne zato što ih vole, nego zbog love. Oni koji rade najčešće rade u privatnim tvrtkama a tamo su plaće manje oko 8%. Ili rade u poljoprivredi gdje su plaće manje za otprilike 15% od prosjeka, obavljaju privremene ili povremene poslove u poljoprivredi ili rade kod privatnika i sretni su da dobiju nekakvu minimalnu plaću. U isto vrijeme po podacima u državnom sektoru su plaće veće od prosjeka za 3%. Postoji niz beneficija i postoji određena sigurnost na radnom mjestu, možda će čak i kredit podići pa će to onda proći kako su ovi neki prolazili, ako radiš kod privatnika nećeš ga moći dići. U Baranji poslovi u javnim službama jedva da netko obavlja. Svaki dan se formiraju dugačke kolone prema Osijeku a u školama jedva da i netko radi iz Baranje. Primjer jedne općine, jedne osnovne škole, neću da imenujem, domar u školi, škola ima negdje oko 100-tinjak učenika, domar dolazi i putuje svaki dan 70 km a a u tom selu ima jako puno ljudi koji znaju zamijeniti pipu, popraviti kvaku, napraviti prozor itd., znači sve ono, ili podložiti peć itd., znači dužnosti one domara. Mnoge službe su izmještene i premještene u Osijek. I još jedan podatak bi evo koji sam pokupio, kaže da 25% radnika u Hrvatskoj nema niti osnovne nema "cipelarina", nema prijevoza, o božićnici, regresu i svim tim ostalim davanjima mogu samo sanjati. Po mom mišljenju nije korektno i pošteno tražiti niti regres, niti božićnicu dok je takva situacija. Ja dolazim iz škole i ovih dana sam razgovarao sa nekim kolegama, svi kažu nije problem u davanjima, problem je u visini plaće problem je u stvaranju uvjeta za dobar i kvalitetan rad i tu treba usmjeriti snage i tu treba tražiti da se situacija poboljša. Nije problem ni božićnica ni regres, znači problem je niska plaća. Ali treba stvarati normalno nekakvu razliku između početnika i onih koji već dugo godina rade. Gledamo malo i šta sindikati rade, rekao sam da sam se i zbog toga javio. Pa nisam čuo da su sindikati štrajkali što nastavnici i učenici prelaze iz jedne učionice u drugu po snijegu i po kiši. Nisam čuo da se kretalo u štrajk zbog toga što učenici nemaju 5 kuna za užinu u srednjoj školi. Digla se ovako prašina kad u Belom Manastiru u osnovnoj školi djeca nisu imala ili nekoliko djece nije imalo za topli obrok pa se onda pokrenulo to sve za osnovne škole. Međutim, šta se dešava sa srednjim školama, kako se taj problem može riješiti? Zašto ne štrajkamo što učenici moraju prelaziti 5,6,7 km po noći i zimi jer nema prijevoza, jer nema jednostavno prijevoza. Lako je iz prijestolnice raspravljati da li djeca jednu dovoljno voća ili da li im je hrana puna vitamina. Kod nas raspravljaju o tome da li imaju šta jesti. Lako je raspravljati kad učenici imaju besplatan ili beneficirani prijevoz, besplatne udžbenike, ali teško je kad jedna obitelj mora izdvojiti 50% prihoda na prijevoz i prehranu svoje srednjoškolske djece, a o knjigama da i ne govorimo. Teško je kad roditelji nemaju dovoljno sredstava da pošalju djecu u školu i onda im netko govori o sindikalnoj košarici od 5-6 tisuća kuna ili analizira blagdansku košaricu da li je ona sa 500 kuna ili sa 600 kuna, da li ima šunke u njoj ili nema šunke u njoj. Ma kojih crnih 5-6 tisuća kuna, pa ljudi žive sa 1200, 1600, 2400 kuna, od toga ljudi žive. To je realnost Hrvatske. 36% živi u kućanstvima koji jedva spajaju kraj sa krajem. To je podatak Državnog zavoda za statistiku. 19,5% stanovništva živi na stopi rizika od siromaštva, svaki peti. I zbog toga ja mislim da je i jedan i drugi zakon na dobrom putu, ali rekao sam i ponavljam ponovo ali onda da ga svi primjenjuju. Onda se ne može desiti da na HRT-u isplaćuju božićnice, regrese, ne može se desiti da u jedinicama lokalne samouprave i gradovima ili općinama isplaćuju cipelarine i Bog te pitaj šta sve, kakva davanja ili da se daju ne znam kakve opskrbnine. Ako je taj zakon na tome putu i ako ćemo tako ići ja ga podržavam. Hvala. Da kolega Juhas, dobro da ste spomenuli reakcije sindikata. One naravno a što je i očekivano, nisu pozitivne, ali zaista ja smatram da i oni moraju biti svjesni ozbiljnosti situacije kao što isto tako moraju biti svjesni da je ova mjera samo privremena mjera. Šandor Juhas, odgovor na repliku. i na ove sindikate u državnim službama pa neka se potpišu već jedanput ti ugovori, neka se stavi jedanput ustvari ti kolektivni ugovori, neka se stavi jedanput točka na sve to i da idemo dalje. Evo toliko. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Kolega Juhas, slušao sam vas pozorno s obzirom da ste većinu govora namijenili našoj Slavoniji, Baranji i Srijemu, odnosno Baranji prije svega odakle potječete. No niste nam rekli, počeli ste govoriti o jednoj VSS djevojci koju ste poveli u zapadnu Slavoniju i što je doživjela tamo, to nam niste rekli pa se nadam da ćete to u replici, na repliku odgovoriti. A što se tiče naše Slavonije, ja ću samo nadodati ono što ste vi već izrekli. Naime, prosjek plaća u Zagrebu je rekli ste sami 16% veći od hrvatskog, znači oko 6500 kuna. U Vukovarsko-srijemskoj županiji oko 4000 kuna. To je strašan odmak i razmak. U Slavoniji i Baranji i Srijemu ima 7000 umirovljenika više nego zaposlenih. To je jedina naša regija, iako nije službeno regija ali mi znamo što to podrazumijeva, u kojoj ima više umirovljenika nego zaposlenika. U mnogim školama i vi ste govorili o Baranji, učitelji kupuju kredu, učenicima se govori da kupuju i da nose sa sobom toalet papir u školu da bi ga mogli upotrijebiti u školi. 75 lipa dobivaju učitelji po km kada dolaze na posao u bilo koju školu. Znamo i vi i ja koliko npr. mi dobijemo, 2 kune po km. po km. Oni dobivaju 75 lipa. Dakle te nejednakosti o kojima ste vi govorili ili svi ili nitko, slažem se s vama da se primijeni dakle metodologija na sve jednaka pa onda eto neka, kako kažu ovi prosvjetari kojima je već 2010. skinuto i regres i božićnica, svi mole da i komšiji crkne krava pa eto tako. **Zgrebec, Dragica Ja ću biti kolega Grubišić vrlo kratak. Odgovor te kolegice je bio pa zar je moguće da i ovdje ljudi žive. Zar je moguće? Evo to Mladen (Nezavisni)** Hvala lijepo. Kolega Juhas, ja vas razumijem, vi idete sa neke pozicije ajmo bit što pravedniji ali onda zauzmete krivi stav, pa ajmo imat svi što manje. I pozivate na neku solidarnost, ali po principu nemam ja, ne treba ni drugi imat, odnosno ne nemam ja nego nemaju jedni pa ne trebaju ni drugi. S druge strane, sjećamo se svi kad je s ove govornice nekoliko puta rečeno Hrvatska Vlada je potpisala neke ugovore, mora se držati tih ugovora, mi smo digli kredite, potpisali smo te kredite, moramo vraćati te novce. I ovdje je Hrvatska Vlada potpisala nešto i prema svojim građanima, ali tu ne postoji obaveza držanja onoga što je potpisano. Nije nitko stajao s puškom uz predstavnike i natjerao ih da potpišu ovo što su potpisali, a sad najedanput puj pik ne vrijedi, mi ćemo raditi po svom, a vi ionako ne možete ništa jer mi imamo dovoljan broj ruku u Saboru. Mi ćemo izglasati što god mi hoćemo. Pozivate na korektnost, ja vas podsjećam na korektnost recimo kad premijer kaže da je populizam konstatira da u Hrvatskoj ima gladnih, da to nije istina. Dva dana iza njega ministrica, potpredsjednica Vlade kaže to se odnosi samo na romsku djecu kao da ta djeca imaju neke manje potrebe ili su manje bitna. A s druge strane imamo raskalašenost sa kojekakvim uredima, sa kupatilima, sa jacuziem, čim sve ne. Onda imamo one famozna ona korištenja aviona koja su itekako izdašna bila u smislu troškova, pa onda kupovine auta kad smo isto rekli ali mi se moramo držati tih ugovora jer mi smo ih potpisali. …/Upadica Zgrebec: Hvala. Vrijeme./… A ovdje prema našim građanima se ne moramo držati ugovora. laburisti - Stranka rada)** Kolega Juhas, u jednom dijelu ste oslikali situaciju i rekli ste da sindikati bi trebali štrajkati kada djeca nemaju što za jesti ili nemaju prijevoz. Na žalost moram vam reći da zbog toga sindikati ne mogu i ne smiju štrajkati, kada bi zbog toga sindikati štrajkali i pozvali svoje radnike da štrajkaju to bi bio nezakoniti štrajk, a svaki nezakoniti štrajk snosi određene posljedice, a to je šteta, a to je pitanje i prijetnja za otkazom. Sindikati mogu štrajkati samo onda kada se bore za kolektivna prava u kolektivnim pregovorima ili u onom slučaju kada nisu radnicima isplaćene plaće. To su jedine zakonske osnove osnove za vođenje štrajka. Meni je žao, ali te zakone smo mi ovdje u Saboru donosili kad je bila rasprava oko Zakona o radu. Ali vjerojatno zaposlenici da imaju zakonsku mogućnost bi zbog ovakvih slučajeva koje ste vi navodili itekako pozvali

prikazati realnost, pokušavam prikazati situaciju onaka kakva je bar u mome okruženju. Pokušavam prikazati situaciju kakva je u Slavoniji, Baranji i što kaže kolega Grubišić u Srijemu. Morate shvatiti jedanput da je ova država podijeljena, da tu postoje dva svijeta, postoje dva načina života i tome se treba prilagoditi. Pa ne možete vi uspoređivati ono što se dešava ili sad ići u to da li sindikati trebaju štrajkati ili ne trebaju štrajkati. Pa to apsolutno nije bit problema za mene. Za mene je bit problema to da ljudi nemaju i nisam za to da nemaju svi, da svima crkne krava. Ja jesam za to da svi budu bogati i svi da imaju. Ja sam za to i apsolutno se za to zalažem. Međutim, onda treba prvo valjda na određeni način napraviti nekakvog reda, spustiti loptu dolje, izjednačiti neke stvari. Pa je, politički sada kada raspravljamo i kada se prepucavamo sa predstavnicima Vlade, oporbe itd. onda je to sve o.k. Ali to nije realnost, to nije život ljudi moji! Život vam je to kad odete u selo i evo prije 6 dana, 7 dana sam bio kod jednog čovjeka kaže samo da mi se okupati ko normalan čovjek. Pa ljudi moji to je realnost. Ovi skupljaju

prikazujući stanje, a teško je i gorim nego što je niti ćete se svidjeti ljudima, niti na taj način pomažete ljudima. Kažete da polovicu plaće ljudi daju na sufinanciranje prijevoza. Onda niste upoznati što je meni jako žao da 2012. a možda smo i mi krivi što o tome ne govorimo, pa ću vas ja podsjetiti, jer mi ono što napravimo više i ne spominjemo a to je greška. Treba ponavljati, jer ni mi ovdje u Saboru nisu svi upoznati. 2012. omogućili smo besplatno studiranje i sufinanciranje prijevoza srednjoškolce kako bi građanima skinuli teret troška. Dakle, bilo je potrebno uvesti reda što sami govorite sada na kraju, zaista reda. Trebalo je drugim riječima, da bi se mnoge mjere i mogle uvesti ja bih rekla, slikovito se izrazivši da je bilo potrebno očistiti …/Govornica se ne razumije./… štale. Mirovine su odmrznute i ponovo se usklađuju sa troškovima života. 2012. onemogućili smo isplatu plaća bez uplate doprinosa. Do tada nije bilo ni kazneno djelo i na taj način građanima je uplaćeno 113 milijuna kuna doprinosa. Vi to očito ne želite slušati. Ja ne vjerujem da vam je žao. Milijunu građana povećali smo mirovine, odnosno uskladili ih sa porastom troškova života.

Registrirajte se u komoru pa onda radite na mjestu tamo di je pogodno. Ovo nije sudnica. A 2015. otpisom duga omogućeno je i to za 60 000 socijalno najugroženijih građana novi početak. Meni bi trebala cijela jedna rasprava da vam govorim što smo sve učinili. Šandor (Nezavisni)** Ja ne bih htio da stvarno cijelu noć o tome pričamo. Ova Vlada je učinila puno toga, hvala joj. Ja sam govorio o realnoj situaciji kakva je, a ta realna situacija je posljedica svega onoga što se dešava, što se dešavalo dvadesetak godina. Ona nije došla danas. Ti ljudi nisu ostali bez posla danas, ti ljudi su ostali bez posla zahvaljujući tome što su pokradena poduzeća, što su kombinati ukinuti, što je zavladalo totalno jedno siromaštvo, što se zemlja podijelila onako kako se podijelila itd., itd., što su zatvorene tvornice, itd., itd. Ja nisam o tome govorio da li je ova Vlada učinila ili nije. Normalna stvar da vi kao predstavnica vladajuće opcije jel' tako ćete kazati što je Vlada učinila, ali ja o tome ne govorim, ja govorim o realnoj situaciji. I rekao sam na početku da ću odsad stalno to govoriti da shvate već jedanput ljudi kakva je situacija. Ako ne vjerujete dođite tamo pa pogledajte, pa ćete vidjeti što znači za jednu obitelj koja ima 3 djece, 3 srednjoškolaca, a dobije 1500 ili 2000 kuna nekakve socijalne pomoći.

Malo smo otišli daleko od teme, međutim najgore je kad određena prava su nadomjestak kad nekome nešto uzmete. A onda se stalno politički prebacuje kad je nešto bilo pa tako ova vjernost službi, tako se to zvalo, je uvedena kao supstitut zato što zbog stand by aranžmana s MMF-om 2000. plaće u državnim i javnim službama su smanjenje 20 do 40%. To je uvedeno kao supstitut koji kasnije nitko nije uspio ukinut. Međutim, ja ću svoju raspravu početi sa Zakonom o radu i referendumom i trčanjem za potpisivanje potpore sindikatima u 7. mjesecu 2010. godine. Pogledajte kolegice i kolege što znači jedan nepromišljeni potez, do čega nas dovede. Evo, prošlo je otada 5 godina, mi dan danas kuburimo i dan danas pričamo kako je to posljedica loše gospodarske situacije. 2010. gospodarska situacija i situacija u svijetu je bila 10 puta lošija nego danas. Danas je Hrvatska jedna od rijetkih zemalja koja je još uvijek u recesiji. Ali tada, zbog populizma se trčalo dati potporu sindikatima iako je bilo evidentno da tada nema novaca za isplatu toga, nema novaca. I ako je itko u toj Vladi pregovarao sa sindikatima bio sam ja. Ali mi nikad nije palo na pamet napraviti jedan ovakav zakon. Gdje je nestalo Gospodarsko-socijalno vijeće, gdje su nestali pregovori? Zar toga više nema u Hrvatskoj? Naravno da možete donijeti zakon, vladajuća većina može donijeti što god hoće, međutim pitanje je da li će netko u jednom trenutku pokrenuti tužbu. Mi hvala Bogu zbog tog stand by aranžmana i zbog čega je između ostalog donesena ova vjernost službi smo isplatili stotine i stotine milijuna, a možemo reći i milijarde naknade policajcima, vojnim djelatnim osobama i prosvjetarima zbog toga. No, kolegice i kolege ja bih se vratio malo tome kako mi funkcioniramo kao Sabor i što se nama podvaljuje pod da Gledajte, ovaj zakon je morao biti donesen ako ćemo se držati Zakona o proračunu u trenutku kad je donošen proračun. Zašto? Zato što smo imali obveze i mi prilikom donošenja proračuna nismo osigurali da se te obveze isplate, istovremeno nismo imali hrabrosti reći da se to neće dogoditi. Zašto? Zato jer je bila u punom jeku predsjednička kampanja. I što se događa? 31. prosinca, dakle zadnji dan godine, se donese uredba sa zakonskom snagom, jer to je tako po po Zakonu o ovlastima Vlade RH, 31. prosinca se donese i 31. prosinca se objavi u Narodnim novinama, dakle 31. prosinca se mogu čuda napraviti ako trebate nekome nešto uzeti, i kaže da ova uredba stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama i to je tako a kaže o uskrati prava na povećanje plaća. Sukladno članku 33. stavku 1. podstavka 3. Poslovnika Hrvatskog sabora Vlada 16. siječnja 2015. šalje u Hrvatski sabor Izvješće o uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti. Ali ni tada baš nije politički bilo oportuno i mudro razgovarati o tome što se uzima sindikatima. I sad gledajte kolegice i kolege mi na ovom dnevnom redu kojeg smo jutros dobili na stolove imamo pod točkom 17. i 18., znači nećemo ih raspraviti do ovog dijela zasjedanja Sabora, Izvješće o uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonskih ovlasti. Dakle, mi tu uredbu kojom uzimamo nekome dio plaće nismo čak niti raspravili u ovom Visokom domu, čak ni raspravili. Toliko o zastupnicima, toliko o važnosti Sabora i toliko o našoj brizi za zaposlenike pa na kraju krajeva toliko i o demokraciji. I pogledajte sada što nam kaže ovaj zakon. Kaže danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje važiti Uredba o izmjeni Zakona o uskrati prava na uvećanje plaća po osnovi ostvarenih godina radnog staža. Vidite, kolegice i kolege, mi da smo raspravili ovu uredbu onda se ne bi trebala ukidati uredba jer to bi postao sastavni dio zakona, ali ne, mi smo to napravili. I sad gledajte, veli Zakonom o uskrati prava na povećanje plaća po osnovi ostvarenih godina radnog staža u članku riječi 31. prosinac 2004. zamjenjuje se 31. prosinac 2015. E sad, ako mi mijenjamo zakon pa onda što se događalo između 1. siječnja i današnjeg dana, a danas je 25.03.? Po čemu smo mi funkcionirali? Po uredbi ili po zakonu? pogledajte što ovdje piše, u članku 1. se kaže da se riječ 31. prosinac zamjenjuje riječima 31. prosinac 2015., a u članku 3. kažemo da prestaje važiti uredba. Pa što je onda važilo dosada? Da li je ta uredba postala zakon? Ne. Toliko kolegice i kolege o našem radu. I onda kad nas bude javnost ocjenjivala, kako nas ocjenjuje onda se nemojmo ljutiti jer mi dozvoljavamo ovo da nam se događa, ovo je sramota i ovo se nikada nije događalo u Hrvatskom saboru, nikada. Ja sam ovdje već 16 godina, 7 godina kao ministar, a 9 godina kao zastupnik ovakve stvari se nikad nisu događale. Zašto sam spomenuo, pa zato što Vlada u hitnim slučajevima može donijeti uredbom, promijeniti zakon u trenutku kad Sabor ne zasjeda i točno se zna što se treba napraviti, praktički čim Sabor počne zasjedati raspravit tu uredbu i ta uredba postane zakon. Ali mi smo isto napravili sa predstečajnom nagodbom, promijenilo se 45. članaka. Tako je bilo isto neki dan kad smo raspravljali o Zakonu o mirovinskom osiguranju potpuno identična priča. Dakle, ajmo govoriti o tome kako se mi ponašamo i ako se ponašamo ovako da li uopće imao pravo donijeti zakon da nekome uzmemo dio plaće? Nemamo, nemamo moralno pravo. Zašto? Zato što ne izvršavamo svoju obavezu. Pa nama su pune riječi ovdje brige za ovog ili za onoga. To je tako, ali nažalost ovo je slika i prilika naša. Druga stvar, kad govorimo o tim uskratama itd. potpisivani su nekakvi dodaci kolektivnim strukturnim ugovorima i protekle dvije godine, davana su ista tako neka prava da bi se neke stvari umirile ili nešto napravilo. No, kolegice i kolege da li su to strukturne reforme? Ne, nisu, to strukturne reforme. Jer 1. siječnja 2016. opet će neka nova Vlada razgovarati o tome sa sindikatima što je sa tim dodatkom na rad, dal se to može osigurati ili ne može. Ali gledajte kolegice i kolege u projekcijama proračuna za 2016.-2017. nemate novce osigurane za to. Znači ovdje je nama serviran proračun s kojim nisu pokrivene obaveze koje se moraju platiti iz proračuna i to je isto tako izglasano. Toliko o ovim uskratama prava. A božićnice, dakle vrlo interesantni su iznosi koji se govore da će se ušparati, jedne godine je jedan iznos, druge godine drugi iznos i kaže se ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno Ugovorom o radu, Pravilnikom o radu, sporazumom sklopljenim između Radničkog vijeća i poslodavca, kolektivnim ugovorom i zakonom primjenjuje se za radnika najpovoljnije pravo ako ovim i drugim zakonom nije drugačije određeno. Kolegice i kolege probajte mi ovaj članak 9. stavak 3. 3. Zakona o radu inkorporirati u ovaj Zakon o uskrati prava pa ja dajem stvarno Nobelovu nagradu pravniku koji će moći reći što je od 1. 1. siječnja do to će biti 27. u petak kad bude vladajuća većina izglasala ovaj zakon, što, kako se primjenjuje na zaposlene u javnim službama, dakle citirajući ovaj članak 9. stavak 3. Toliko o Toliko o tome kako se ponašamo i kako se radimo. Od silnim hvalospjevima što smo i kako smo napravili dobit ćemo uskoro pismeno mišljenje Europske komisije. Hrvatska je jednu crtu zapravo jednu stepenicu do crvene zone. S obzirom da ak pogledate dnevni red koji se nalazi pred vama i s obzirom da prestaje zasjedanje, zapravo prekida se prije uskrsnih blagdana u petak vi nemate niti jedne točke dnevnog reda s kojom bi promijenili određena stanja ili potakli gospodarstvo. Na temelju kojih zakona će Vlada predložiti nekakve kvazi reforme Europskoj komisiji da bi se pokrila za ono što Europska komisija napisala, to je ta makroekonomska ranjivost i neuravnoteženost. temeljem kojega zakona, koji smo mi to zakon promijenili u protekla dva, tri mjeseca koji je ponudio bilo kakvu reformu da će se nešto značajnije dogoditi na rashodovnoj strani proračunu? Da, mi smo primijenili nekakvu nacionalnu metodologiju da bi prikazali da imamo deficit 12 milijardi. Ali gledajte kolegice i kolege svi u EU koriste metodologiju 2010., po metodologiji 2010. Hrvatska ima proračun i ovih 500, 600 tisuća kuna, s 500, 600 milijuna kuna koji će se ušparati sa ova dva zakona značajnije neće promijeniti fiskalnu i makroekonomsku sliku Hrvatske, neće značajnije promijeniti. A isto tako mislim da se socijalni dijalog mora vratiti u Hrvatsku, da ove odredbe izmjena zakona iz 2010. nije išla ka ukidanju nekakvih prava nego naprosto sve svesti na istu ravninu i zaposlene u državnim službama, i zaposlene u javnim službama, i zaposlene u jedinicama lokalne samouprave, zaposlene u javnim poduzećima RH i zaposlene u poduzećima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave da sukladno novo da sukladno novo nastalim odnosima i ekonomskoj situaciji naprosto se više ne mogu isplaćivati određena prava iz kolektivnih ugovora i da treba pristupiti novom kolektivnom pregovaraju. Jer gledajte kolegice i kolege, ja se ne mogu nikako složiti da u nekom od javnih poduzeća RH uz koje su pumpani silni novici poreznih obveznika da bi bilo na nekakvoj 0 ili ove godine prikaže dobit od 2 milijuna, slijedeće godine prikaže gubitak od 40 milijuna da se isplaćuju nekakvim bonusi i da se isplaćuju nekakve božićnice i regresi a istovremeno da jedan dio onih koji rade u državnim i javnim službama to nemaju prava. Da se to događa u nekim gradovima i općinama, da se to događa njihovim komunalnim poduzećima to je nešto što se naprosto ne smije dogoditi. I to je razlog zašto mi u klubu naprosto ne možemo podržati ovaj zakon. …/Upadica se ne čuje./… Molim? …/Upadica se ne čuje./… Pa to je vaš problem kako vam nije bitno, to je vaš problem. Ja znam da vama ništa nije bitno. Ali ponavljam, reforma je bila Izmjena Zakona o radu 2010. Ovo nije reforma, ovo nema veze sa reformom, ovo je ono, znate onu narodnu kada mačku ili cucku siječete, oprostite mi na izrazu rep, pa mu ga onda siječete polako na komadiće da ga malo, malo taman zaboravi na bol, a vi mu ga onda opet odsiječete da ga počne boljeti, tako se događa sa zaposlenicima u javnim službama. Ali kažem ovo sa ne raspravljanjem o uredbi i na ovakav način ponašanja prema Hrvatskom saboru Hrvatskom saboru je naprosto skandalozno, skandalozno i sramotno za nas kolegice i kolege zastupnici bez obzira da li se nalazimo na lijevoj ili desnoj strani sabornice. Hvala lijepo. Mladen (Nezavisni)** Hvala lijepo. Kolega Šuker javio sam se za riječ kada ste spomenuli mogućnost da se, dobro vidio sam da ste digli, kada ste konstatirali mogućnost da se počne sa dizanjem tužbi ako bude prihvaćen ovaj zakon ali tužbe su već dignute. međutim, čuli ste, neki dan je bilo u svim medijima po par godina se čeka uopće da dođu na raspravu i vjerojatno će doći na raspravu kada bude neka druga Vlada, kada se bude netko drugi morao suočiti sa tim problemom. izvješće o uredbama i odnos prema Saboru. Ali nebitno je kada će biti izbori. Kako će reagirati ova sadašnja pozicija kada danas sutra po tim istim zakonima koje su oni isforsirali bude mogla samo konstatirati da neka druga Vlada donosi nekakve zakone o kojima se čak nema mogućnost raspravljati u ovom saboru? Čak nemate mogućnosti ni reći, ukazati da je nešto krivo, pogrešno, ono krajnje dobronamjerno, jednostavno nemate tu mogućnost. Da li će tad, tek tada biti svjesni što su napravili u doba svoje bahatosti? Ali pretpostavljam da je kao i uvijek će biti kasno za reakciju. Spomenuli ste i dnevni red, od ovih 45. točaka otprilike koje će ostati na dnevnom redu, pa pogledajte šta ostaje. Ostaju vam samo izvješća i prijedlozi opozicije,

Ivan (HDZ)** Da, kolega Novak, vidite ovo je vrlo interesantno, mi ćemo ukinuti uredbu a onda ćemo je za nekakvih mjesec ili dva dana verificirati. Verificirati ćemo ono što smo ukinuli. A kada ste spomenuli dnevni red, vrlo interesantno je da predsjednik Vlade vrlo često govori da su oporbenjaci neaktivni, osobito se to odnosi na moj klub, da ne zakonske prijedloge i tako dalje. A pogledajte što se nalazi na dnevnom redu, na na kraju. Nalaze se prijedlozi oporbe. Međutim ja sam rekao da od onih 40-ak zakona s kojima se kolege iz SDP-a toliko hvale da su jedan od tih zakona stavili, kada su došli na vlast, ja bih ga objeručke podržao. Zašto? Zato što sam za većinu tih zakona pisao negativno mišljenje kao ministar jer su bili naprosto neprovedivi, međutim kada ste u oporbi onda možete, oprostite mi na izrazu lupati što god hoćete, nema posljedica i to tako izgleda. Dakle od tih 40 zakona koji su dolazili na ovo, između ostalog imate i zdravstveni doprinos 7% i nultu stopu PDV-a i silna obrazloženja da nulta stopa PDV-a ne može ići po direktivama Europske unije naprosto nije prolazila. Dakle od tih 40 zakonskih prijedloga niti jedan ovaj Vlada nije implementirala. E sada da li je odgovornije u ovom Saboru raspravljati, upozoravati, predlagati određene zaključke ili nuditi zakonske prijedloge za koje svatko živ zna da su naprosto neprovedivi ali oni su tako dopadljivi, lijepo zvuče osobito ljudima koji su ostali bez posla, koji nemaju ništa, pa nudi se kao nekakva nada. E to je odgovornost. Vidite Zakon o radu i potpisivanje peticije za referendum o Zakonu o radu je jedna politička neodgovornost. Zašto? razumije./… izmjenom tog Zakona o radu Hrvatsku je koštalo pa preko 15-ak milijardi kuna u ovih 5 godina a da smo, a tada smo svi svjesni bili kakva je bila situacija. Ova Vlada se danas ne bi baktala sa time, naprosto bi to bilo riješeno Zakonom o radu i obavljeni bi bili pregovori i utvrđene nekakve prava i obveze. to se tiče što ako Ustavni sud poništi ove zakone? Jer sindikati su pokrenuli pred Ustavnim sudom suglasnost sa Ustavom što se tiče ovih zakona oko uskrati prava zaposlenih. Što će se tada desiti? Tko će snositi pitanje odgovornosti ako zaposleni tada krenu sa tužbama za ovaj cijeli dio perioda što im nisu isplaćene određene naknade sa zateznim kamatama i sa svima drugim? To je ono pitanje s kojima se tek možda budemo susreli u budućnosti. I vi ste potpuno u pravu kada upozoravate da bi eventualno ovakav rizik mogao doći na naplatu a naplata može biti kudikamo loša jer i ovako smo u dosta lošoj situaciji kada je u pitanju deficit pa šta onda ako zaposleni koji ostvare svoja prava temeljem, ne znamo kakvu će odluku Ustavni sud donijeti ali što ako donese i poništi ove zakone?

da morate nešto srezat, kad prikažete da imate deficit koliki imate, još ga smanjite za 6 milijardi nego ono što on stvarno je i vi to ne napravite tada nego to radite u nekakvo buduće vrijeme. Što to nudi nego jednu neodgovornost i ne imat hrabrosti javnosti priznat da je to tako i da naprosto ne može bit drugačije. I to je trebalo biti tada ili čak u trenutku kad je Hrvatska ušla u mjere prekomjernog deficita i kad je donesen plan konvergencije. Ajmo vidjeti iz plana konvergencija od koliko se mjera odustalo, od koliko se mjera odustalo. Pa kako će se nadoknaditi novci za te mjere? To samo govori da li netko ima jasnu sliku što treba napraviti ili nema jasnu sliku što treba napraviti. I mi možemo sad pričat što god hoćemo, ali vrlo je interesantno da pozitivni trendovi od 0,5 i 0,7 rasta BDP-a u drugom i trećem kvartalu 2011. nisu bili izlazak iz recesije, ali zato jedan kvartal 0,2 je fantazija. I onda dobijete šamar od Europske komisije kako baš situacija nije takva kakva je i onda uslijedi sljedeći šamar, a to je pad industrijske proizvodnje od 7% u siječnju. Prema tome, nemojmo se igrati jer naprosto te brojke će nas skupo koštati. I vraćam se na ono s čim ste vi počeli, tužbe, da. Zašto sam spomenuo ovo vjernost službi i 2001. i stand by aranžman s MMF-om, pa zato što je to Hrvatsku državu koštalo preko 2 milijarde kuna. Još da se nismo nagodili, da smo plaćali one odvjetničke tarife 1000 i još nešto kuna po žalbi, to bi ispalo preko 3,5 milijarde kuna upravo zbog toga što su oduzeta nekakva prava koja su bila temeljem kolektivnog ugovora zagarantirana, a nisu ispregovarana nego su jednostrano oduzeta. Pa čak imali ste i upozorenje MMF-a da se to mora ispregovarat sa sindikatima, ali međutim to se napravilo preko koljena i dogodilo se što se dogodilo. Hvala lijepa. Pa kolega Šuker, govorili ste o izvješću o uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonskih ovlasti. Pa evo ja bih tu prvi put imala mogućnost progovoriti da je u biti Vlada promijenila 4 zakona: o ugostiteljskoj djelatnosti, o pružanju usluga u turizmu, o tržištu toplinske energije, o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju 23. srpnja, znači više od 8 mjeseci još uvijek to nije došlo na raspravu u ovaj Sabor. Pretpostavljam kad je Sabor donio Zakon o ovlastima Vlade da je onda predviđao da odmah na prvoj sjednici u prvim danima zasjedanja Sabora se podnese izvješće o ovim točkama. Međutim, osvrnula bih se kratko i na ovaj zakon. Govorili ste o iščekivanju pismenog mišljenja komisije koje očekujemo da će biti pozitivnije i iz tog razloga upravo i mijenjamo ove zakone. Kako je moje mišljenje da su državni službenici i namještenici malo i loše plaćeni, njihovi rukovoditelji tome nastoje doskočiti tako da rukovodećih osoblja u pojedinim institucijama ima više od običnih službenika tako da obične službenike imenuju za voditelje službi, voditelje odjela, načelnike sektora, voditelje odsjeka, voditelje pododsjeka. Imamo ministarstva koji na jednog referenta ima 1,12 rukovoditelja. Ponovno kažem, radila sam u državnoj službi, znam da su ta primanja mala, a od tada su još znatno niža za stručnu spremu, za odgovornost koja imaju. Kažemo da imamo lošu gospodarsku situaciju, a istovremeno ljude na kojima počivaju i od utvrđenja granica, ishodovanja različitih dozvola, potvrda glavnog projekta, uporabnih dozvola do onih ljudi koji u ministarstvima rade na europskim fondovima, plaćamo malo, a i ovakvim zakonima i posebna prava ukidamo. Mislim da nam nije onda očekivati da nam se situacija popravi. Kolegice Martinčev-Juričev, uobičajeno je da se uredbe uvijek daju na prvu sjednicu poslije pauze i da se one rasprave, međutim kad želite prikrit neke stvari onda to razvlačite. Međutim, ja bih ovdje nešto spomenuo što se tiče nagrađivanja i vrednovanja rada u državnim i javnim službama. Bez adekvatnog nagrađivanja onih koji rade i kažnjavanja onih koji ne rade, mi ne možemo govorit javne i državne uprave. I sad se neki busaju u Zakon o platnim razredima itd., mi smo to imali 2000. pa je onda ukinuto. Onda se pokušalo to uvesti 2009., 2010. pa je stalo na startnom koeficijentu u pregovoru u pregovoru sa sindikatima. Međutim, ovo što ste vi govorili naprosto ukazuje na nešto drugo. Kad trebate stranačke uhljebe podići jer su nezadovoljni sa običnom službeničkom plaćom onda se izmišljaju nekakva rukovodeća radna mjesta i onda ti rukovode u principu sami sa sobom i onda se ne mogu dogovoriti da li karticu trebaju proknjižiti ili karticu ne trebaju proknjižiti, da li treba nešto obračunati ili ne treba obračunati. Oni su toliko opterećeni sa podjelom posla lijevo i desno i … ujutro kad dođu na posao jer ne mogu kome dat … naprosto zaboravi što trebaju napraviti. Hvala lijepo. Kolega Šuker, evo ja ću malo podastrati ono što ste govorili o dnevnom redu Hrvatskog sabora i o zakonima koji bi trebali težiti tome da omoguće gospodarsku aktivnost u Republici Hrvatskoj. Pa evo neki zakoni koji su bili prošli tjedan, a i danas čak po hitnom postupku Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, to je toliko važno a 2018. je rok. Nadalje,

Kada govorimo o tužbama, počevši od policije, to znamo, to ste i spomenuli, u brodskoj bolnici desetine liječnika tuže bolnicu u kojoj rade u Slavonskom Brodu za naknadu za prekovremeni rad kojega su obavili, a nije isplaćeno i dobivaju putem suda i odvjetnika tužbe. Bolnica tj. HZZO, ministarstvo plaća odštete sa zateznim kamatama, troškovima odvjetnika, troškovima suda itd. Dakle, to je manje poznata stvar. Ali u niz bolnica u Hrvatskoj liječnici tuže bolnicu za, odnosno Ministarstva zdravstva zbog neplaćenog prekovremenog rada. To možda niste toliko upućeni u to, niste možda znali. Ali ovo što je sa uhljebima, pa to je katastrofalna činjenica jednako kao što je i

**Šuker, Ivan (HDZ)** Kolega Grubišić, ja sam namjerno spomenuo ovaj dnevni red iz jednostavnog razloga da vidimo da u njemu nema niti jednog zakona kojim bi se promijenilo nekakvo okruženje za poslovanje u Republici Hrvatskoj. A zašto to govorim? Pa zato što ni u protekla dva mjeseca nismo raspravili bog zna koji kakav takav zakon. Dakle, bilo je nešto prije proračuna i temeljem tih zakona je donesen proračun. I takav proračun i rezultati prošle godine su dobili izuzetno negativnu ocjenu Europske komisije. Vlada je sad napravila novi prijedlog reforme. Sad me zanima na temelju čega su napravljene ako ne mijenjate postojeće zakone što vi drastično možete negdje promijeniti ako niste promijenili zakonske okvire u kojima će se te zakonske odredbe primjenjivati. Ne možete promijeniti ništa. Da li smo mi skresali neko pravo zbog neke reforme ili nečega da bi se neka rashodovna pozicija na rashodnoj strani proračuna promijenila? Nismo. Prema tome, ja shvaćam da kolege iz vladajuće koalicije žele opravdati neke stvari. Međutim, ovo su naše činjenice i ovo je naša istina. Naša kao saborska, jer gledajte nas se proglašava da smo ovakvi ili onakvi, ali mi realno gledajući kao Sabor niti nemamo o čemu raspravljati. Ovo je izvješće, to se …/Govornik se ne razumije./… za dva tri, dana jer se radi o izvješćima iz 2013. godine i mi u principu nemamo šta raditi. Šta bi trebali sami sebi pisati zakonske prijedloge zbog toga da bi se prikrio nerad Vlade. Jer ovaj dnevni red je tipičan primjer nerada Vlade jer nema zakonskih prijedloga, nemamo o čemu raspravljati i to su činjenice. A vidjet ćemo što ćemo dobiti iz Bruxellesa, kako će nas Europska komisija procijeniti. Jer gledajte, ovaj pad industrijske proizvodnje od 0,7% pardon 7% u prvom mjesecu samo zbog toga što jedna gospodarska grana, praktički dvije tvornice nisu radile to naprosto pokazuje koliko je Europska komisija u pravu kad kaže da je Hrvatska makro ekonomski ranjiva

Uvažena potpredsjednice, ministre sa suradnikom, kolegice i kolega zastupnici. S obzirom da je kasno i da je dosta toga već rečeno ja zaista neću dužiti. Razmišljajući što reći zaista o ovim izmjenama i dopunama kako Zakona o izmjeni Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža, tako i o Zakonu o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama nije bilo ni lako, ni jednostavno. Isto tako, nije bilo ni lako ni jednostavno Vladi donijeti ovako nepopularnu mjeru koja je zaista sve samo nije populistička. Ona je na žalost realna, ona je na žalost jedino moguća u ovom trenutku, a za posljedicu treba doprinijeti smanjenju deficita što nam je uostalom svima i cilj, a što nam je i propisala Europska unija. Osobno smatram da u ovom trenutku koliko god to bilo nepopularno i koliko god to bilo nužno bolje donijeti ovakvu mjeru, nego utjecati na smanjenje broja zaposlenih i na taj način smanjivati masu plaća. željeni, kada se postigne željeni gospodarski rast koji je tu, koji se očekuje i već u 2016. godini materijalna prava o kojima govorimo ja sam siguran da će biti vraćena. Ovo su nepopularne mjere i naravno da bi svi bili sretniji da se te mjere ne moraju provoditi, da smo toliko bogati da ne moramo razmišljati o njima. Ja zaista moram reći da je ovo zaista jedna privremena mjera i klub SDP-a će podržati donošenje ovog zakona. Kolega Nekić, vrlo kratko. Kažete da će se ovom mjerom smanjit deficit. Kako možete smanjit deficit sa nečim što niste predvidjeli kao trošak? Jedina istina je ovoga da se ne donese ovaj zakon povećao bi se deficit. Dakle, to je činjenica. Jer ako pogledate ocjenu potrebnih sredstava onda ćete vidjeti o čemu se radi. Prema tome, ovi zakoni su se trebali donositi kao popratni dokumenti za donošenje državnog proračuna iz jednostavnog razloga što sukladno Zakonu o proračunu nismo osigurali sredstva za prava koja je netko stekao niti u tekućoj godini, niti u projekcijama za sljedeće dvije godine. A u Zakonu o proračunu kaže ako niste osigurali u tekućoj, onda to morate osigurati u projekcijama u sljedećoj godini, a to na žalost nije osigurano ni u jednom, ni u drugom. Prema tome, ne radi se o mjerama za smanjenje deficita, nego mjerama koje sprječavaju povećanje deficita. U ime kluba, ne pardon. Hrvoje Nekić, odgovor na repliku. **Nekić, Hrvoje (SDP)** Dakle, kao što sam rekao ovo je samo jedna od mjera. Ja sam siguran da će već dogodine ona biti povučena i da će prava koja su ovom mjerom dokinuta biti vraćena. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Bilo bi bolje da se ukupne plaće povećaju, a ne naknade. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a kolega Boro Grubišić. Hvala lijepo poštovana gospođo potpredsjednice, gospodine ministre sa zamjenikom. Kažu da je najteža židovska kletva dao Bog da imao pa nemao. Eto upravo to se događa sa ova dva zakonska prijedloga za koje je gospodin iz SDP-a prije mene govoreći rekao da su nepopularni. Naravno da su nepopularni jer šamaranje po džepu je najteže šamaranje, lakše je dobiti ga po licu negoli po džepu. Kada su prosvjetari 2010. godine ostali bez regresa i božićnica, dakle dakle onda je došlo do toga da im se uskrate regresi i božićnice pa opet pod onom parolom imaju puno silni medijski pritisak da imaju 3 ljetna mjeseca, 1 mjesec zimi pa za Uskrs pa vamo pa tamo slobodnih dana pa eto neka popuste barem tako pa se uskratilo i regres i božićnicu i oni već 5 godina žive bez toga. Međutim, to kako žive i kolike plaće imaju to najbolje je pitati njih, ali sasvim sigurno postoji veliko, veliko nezadovoljstvo. Danas sam dobio jedan sms od jednoga gospodina koji ima 5000 kuna mirovinu i 300 kuna dodatak kao politički zatvorenik. Tako je bilo to prije formulirano. Sada on ima 4800 zato što mu je skinuto 10% ali na ukupan iznos. Dakle, i na onih 5000 kuna koje ima za mirovinu, dakle da nije uopće bio politički zatvorenik imao bi i dalje 5000, ali pošto je bio politički zatvorenik ima 300 kuna sad ima 4800. Valjda to je kazna zato što je bio politički zatvorenik u bivšoj državi, onoj truloj kako kažu SFRJ. Eto, tako se to provode zakoni. Umjesto da se uzme 10% na onih 300 kuna, ono se uzme 10% na svih 5300 kuna pa onda on pita on pita a najbolje da sam šutio i da nisam uopće bio politički zatvorenik imao bi danas veću mirovinu za 200 kuna nego pošto sam bio politički zatvorenik i nekakve ajde da kažem zasluge po tome pitanju. da je i uskrsnica, božićnica, regres i naknada za vjernost službi dakle na godine radnog staža kojim ova dva zakona koje donosimo sa manjom medijskom pozornošću s obzirom da se odvija u ovo kasno vrijeme iako bi bilo puno bolje da čuju rasprave u vrijeme dakle onoga prijenosa na HRT 4 u prijepodnevnim satima da građani čuju. da građani čuju. Mislim da ove teme koje su bile prijepodne da se moglo i zamijeniti po redoslijedu po dnevnom redu jer ovo je tema koja će sasvim sigurno zakačiti veliki broj ljudi, koja će se ticati velikog broja ljudi i kojima će zapravo kako kaže kolega Vuljanić plaće, dakle ukupna primanja, nekad se to govorilo osobni dohodak ili kako god hoćete biti manje nego što su bile prije. Ovo nije nikakva reforma, dakle ne radi se uopće o reformi, radi se o tome da se jednostavno ovaj dio o ove tri stvari uzapte i da bi se uštedjelo navodno nekih milijardu, različiti su iznosi koji se spominju. Znači negdje oko milijardu kuna, netko kaže 650 itd. Što to znači? Dobro je netko analizirao ovdje da će nedobivanje tih sredstava smanjiti u neku ruku i potrošnju pa onda smanjiti i dotok iz PDV-a u državnu blagajnu, čini mi se kolega Tušak, i time zapravo gdje si bio, nigdje, što si radio, ništa. Ne može se reforma provoditi na ovaj način. Osim toga prijeti i tužba Ustavnom sudu zbog koje bi mogla biti skuplja pita nek tepsija. Dakle, da platimo i zatezne kamate i troškove odvjetnika, sudaca itd. i sudovanja u RH. tome, kada smo imali priliku i uvesti i kada su bili konstruktivni prijedlozi pa oporbe, ajde kolegice Dalić, u svezi ustroja i službi u jedinicama lokalne samouprave, u javnim javnim službama, u državnim službama tada smo to nekako prešli ta 4 zakona onako kao od šale i naravno u petak izglasovali i to ujedinjeno s obje strane negativno, negativno mišljenje tim prijedlozima koji su eto kako kaže netko po njemačkom modelu bili predloženi ovdje Hrvatskom saboru i preko toga se prešlo. I eto sad jednostavno palo je pomalo u zaborav. Što sam htio reći? Naime, taj vid štednje u neku ruku i deficita državnog proračuna mogao se, da je bilo volje i da je bilo pa i pameti, izvesti i drugačije. Neki dan smo slušali Izvješće Državne revizije i što je to ustanovila Državna revizija a u svezi troškova koje je proizvela država, dakle Vlada, ministarstva, uredi, agencije, i koliko sve zaposlenih ima u tim institucijama, koliko ima uhljeba itd. od onog APIS-a nesretnog kojeg spominjemo vrlo često i koji koji je znamo strukturu zaposlenika po političkoj liniji, dakle to je potpuno jasno. Ali, ono što više boli to je konstatacija Državne revizije da je potrošeno puno više od 2% za autorske radovi, za honorare, za ugovore, nekada su se zvali ugovori o djelu, daleko više od 2% što je predviđeno zakonom u odnosu na 2% u odnosu To je problem. Ajmo poći po ministarstva, koliko je konzultantskih dakle usluga platilo Ministarstvo prometa za konzultacije u svezi modernizacije pruge Okučani-Vinkovci, koliko je plaćeno konzultantskih usluga za prvu, sad je odjedanput postala prva faza monetizacije Hrvatskih autocesta? Koliko je Ministarstvo zdravlja platilo konzultantskih usluga za master plan hrvatski bolnica, koliko, koliko, koliko svega toga, još imam i drugih stvari? Koliko smo platili 2000 automobila nabavljanih prošle godine, 600 milijuna kuna. Koliko smo platili informatizaciju prošle godine u proračunu, 600 milijuna kuna, to su automobili i kompjuteri 1 milijardu i 200 milijuna kuna. I sad kaže ovdje netko pakta sunt servanta. Dakle, ugovori se moraju poštovati, da ali zar ugovori kolektivni se ne moraju poštovati, ovi se moraju za kupovinu automobila, a ovi se ne moraju poštovati. Kako to? Postoje u Europi i u svijetu suprotstavljene, kontradiktorne teorije ili ekonomske strategije. Jedna je strategija potrošnje a jedna je strategija stezanja remena. Čini se da je po svemu sudeći strategija stezanja remena izgubila bitku i vidi se to po politikama u Europi, po gospodinu Olandu koji je bio pritisnuo žestoko remen u početku a sad to više ne. Evo i Šuker steže remen ali ništa mu ne vrijedi. No, čini se da je ipak prevagnula ova, ali mi kaskamo, očito mi kaskamo, zaostajemo za tim europskim trendovima i evo mi smo još uvijek na fazi toga stezanja remena. O onim konzultacijama u svezi kaže plaćanja konzultacija i za outsorcing, pa čak i Ministarstvo turizma je platilo konzultantske usluge i to u milijunskom iznosu za za full of life. Jer znamo i tvrtku koja je to, ali neću je navoditi ovdje, nije lijepo navoditi tvrtke u vezi toga. Čak su mnoga ministarstva i agencije naručivale i lektorske poslove koji ne spadaju u, hrvatski jezik, odnosno lektoriranje ne spada u autorsko djelo. Sve to ima u izvješću Državne revizije uz već onu potrošnju na dođem ti u jednom ministarstvu, dignem lovu pa onda kasnije vraćam na rate ministarstvu novce, ali nakon opomene, ne odmah. Dakle, posuđivanje novaca unaprijed. Nije li se moglo reducirati i racionalizirati broj agencija, rad u agencijama? Pa pogledajte, danas je bio jedan gospodin koji reče da je bio u jednoj agenciji i onda je bila stanka za odmor, kaže pa to je izišlo svijeta ne mogu vjerovati da toliko ima njih u agenciji, a ima ih, ali imat toga. Da jednostavno će i bez obzira na ovu mjeru i na uštedu koja će nastati doći do toga bilo koja Vlada ili vaša ili neka druga, do toga da će se državni aparat morati reducirati, morat će se reducirat državni aparat i neki u javnim službama ili u javnim poduzećima gdje se također veliki broj uhljeba smjestio da će se morat reducirat počevši od predsjednika nekih uprava npr. u HEP-u gdje direktor nije znao ni sijalicu promijeniti ali bio je direktor po stranačkoj dužnosti. Otići ću od teme ako krenem ponovno za Juhasom u Slavoniju ali eto bila je jedna djevojka s njima pa onda ne moram ja više ići tamo, u Slavoniji živim pa dobro znam kako je. Uglavnom klub HDSSB-a je nezadovoljan općenito radom i načinom na koji radi ova Vlada, načinom na koji je mogla štedjeti a nije, pa prema tome smatram da ova dva zakona, sa ova dva poteza gdje se režu materijalna prava zaposlenika to će biti strahoviti poticaj za njihov elan na radnom mjestu, to će biti fantazija mislim tako, tako da ćemo imati sigurno bolje rezultate njihovoga rada kad se ovo provede. Tako da klub HDSSB-a i naravno da neće biti za, prihvatiti ovakve zakonske prijedloge. Eto, hvala lijepa. S obzirom da je kasno ja ću skratiti. **Zgrebec, Dragica ali imate još dvije replike pa nećete skratiti. Ingrid Antičević-Marinović, replika. Svoju raspravu kolega započeli ste jednom poslovicom za koju smatrate da je najteža kletva "Dabogda imao pa nemao". E vidite ima i gorih od te kletve po meni, a to je jedna stara Bračka poslovica "Dabogda ti nikad ne bilo dosta." I da se ranijih godina onemogućilo nekima upravo takva jedna gramzljivost sigurno da i ovakvog prijedloga zakona danas ne bi bilo. Ali nećemo govoriti više ni o tim posljedicama, to je već, i da ne ponavljam što je i uvodno i dosada i naravno u ime kluba rečeno, rečeno, ne bi željela to ponavljati. Međutim, ovdje spominjete političkog zatvorenika, malo je već podmaklo vrijeme pa onda si dozvoljavamo u ovom vremenu i tako nešto malo šire govoriti. Kad ste govorili o političkom zatvoreniku koji danas koristi tu mirovinu i da mu je danas manja nego ona koju bi imao po osnovu rada. Jel tako koliko sam ja uspjela razumjeti? Ja vas upućujem na politički zatvorenik negdje neki broj iz 2000. godine, dakle ne radi se ni o Feralu, ni o nekim drugim medijima, nego gdje ćete sigurno naći po ovoj temi neke stvari koje se drugdje ne bi mogle naći. Tu govore politički zatvorenici o slučaju jednog tobože političkog zatvorenika koji je u razdoblju bio suđen nakon 1945. na 18 godina zatvora, jedan od rijetkih koji je uspio pobjeći iz tadašnjeg zatvora. Bio je osuđen na 18 godina, tada je bilo moguće od '45. do '48. biti osuđen i na kaznu od 15 do 20 godina. On je bio osuđen na 18 godina. On je odslužio samo 8 mjeseci, pobjegao u Australiju. Došao je nakon što je izglasan ovaj zakon, došao je, pokupio novce bez, jer se tada puno nije provjeravalo i tako,

možda vam je poznat mirovinski a možda i nije mirovinski sustav Australije. Tamo čovjek koji dođe i znam i ja jednoga, koji je došao kod sina, koji je otišao ranije u Australiju živjeti, 5 godina je živio i dobio je 700 australskih dolara mirovinu, za 5 godina neprekidnog života, neprekidnog života u Australiji dobio je 700 australskih 700 australskih dolara mirovine. To je najniža ili minimalna mirovina u Australiji. Možda to niste znali ali evo da vam kažem da vam je to jasno. A što se tiče pojedinačnih slučajeva, ovo nije, ovo što sam ja govorio nije pojedinačni slučaj svoj …/Govornik se ne razumije./… nego opći slučaj. Svima je, nije samo on to, nije na njega primijenjena ta mjera od 10% nego na sve, na sve. A to nema veze sa ovim što sam ja govorio i ponekad se i spašavati mora, što se spašavati da. Ja vjerujem da to i mnogi vaši kolege koji su na lokalnoj razini znaju, evo ja ih poznam, neke načelnike koji isto tako moraju krpati ono što im je ostavljeno. Govorilo se tu o odgovornosti, neodgovornosti, ali ja vas želim pitati nešto drugo. Mislite li da je neodgovorno to da nam danas prodike drže o ovim mjerama oni koji su se zaduživali koliko je trebalo, oni koji su davali nerealna obećanja, nerealne projekte, koji su gradili mostove u nigdje, koji su farbali tunele nekoliko puta, koji su gradili autoceste kroz Slavoniju koje su bile skuplje nego kroz Gorski Kotar ili kroz Liku ili Dalmaciju itd., itd.? Pa vas samo evo želim pitati kao svog kolegu što mislite koliko je to neodgovorno i koliko je to nepošteno prema sadašnjim našim zaposlenicima u javnom službama kojima moramo uskraćivati prava da bi stekli novaca da isplatimo plaće?

U ovih 25 godina postojanja Hrvatske države bilo je i ostalo ali nadam se da neće tako ostati "sjaši Kurta da uzjaši Murta" eto tako.

Hvala lijepo. Neću dugu a nadam se da nećete iskoristiti moju diskusiju za repliku kolega Hajduković. Samo kratko, …/Govornik se ne razumije./… dakle 2010. i 2011. su zaključeni kolektivni ugovori i zaključeni su u najboljoj vjeri jer je tada bila situacija koja koja je bila takva, prema tome, nitko nema ništa protiv toga da ljudi u državnim i javnim službama dobiju određena prava s obzirom da u tom trenutku je bilo sredstava da se moglo na takav način zaključiti kolektivni ugovori. 2012. smo shvaćajući da je kriza i recesija i da ne možemo isplatiti sve ono što je bilo ugovoreno u kolektivnim ugovorima smo pokrenuli pregovore sa sindikatima. To je dugo trajalo. Napominjem da u realnom sektoru sindikati i poslodavci su se vrlo brzo dogovorili oko svojih plaća i oko samog smanjenja određenih prava. Dakle pregovori su bili u tijeku, pregovori su trajali, oni još uvijek traju. I što se tiče primjedbe uvaženog kolege Šukera, dakle predviđeno je smanjenje određenih prava ali nije se išlo zakonom jer se smatralo da se možemo ispregovarati sa državnim službenicima i namještenicima jer su ugovori, dakle kolektivni pregovori bili u tijeku. Dakle nama je bila intencija da ovo ispregovaramo sa državnim službenicima i namještenicima i sa javnim službama da i jedno i drugo bude, bude jednako. Stoga smo i uspjeli dakle ugovoriti i temeljni kolektivni ugovor, uspjeli smo i napraviti ono što se nije napravilo godinama a to je da smo očistili kolektivne ugovore jer je bilo uvijek uobičajeno da nešto što je u temeljnom kolektivnom ugovoru se prepiše i u granski kolektivni ugovor pa onda kada se to makne iz temeljnog kolektivnog ugovora dok se ne makne iz granskog kolektivnog ugovora to pravo teče dalje. Prema tome ono što smo sada postigli, postigli smo pravednost i jednakost. Dakle ono što je ugovoreno u temeljnim kolektivnim ugovorima i kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike nije ugovoreno u granskim kolektivnim kolektivnim ugovorima i sada je situacija čista i još se nadam da će to uvijek biti tako da ono što se ugovori u temeljnim kolektivnim ugovorima nema potrebe da se prepisuje u granske kolektivne ugovore. Ispregovarali smo maksimalno što smo mogli ostao je problem 4,80. Ispregovarali smo 4,80 sa školstvom, sa socijalom, sa znanošću. Dakle sa svim granskim sindikatima smo ispregovarali odricanje od 4,80, jasno uz klauzulu da ukoliko negdje u sustavu se isplati 4,80 da otvaramo pregovore za za vraćanje 4,80. Mislim da je to fer klauzula. I u tijeku su pregovori u zdravstvu, oni malo teže idu, malo teže traju. Ja se nadam da će također završiti uspjehom. Također državni službenici i namještenici, što je fer i fer od njih, a s druge strane i Vlada je na to rekli ukoliko ispregovarate smanjenje 4,80 u javnim službama državni službenici će se pridružiti uskrati ako bude uskrata i u javnim službama što je fer i što je pravedno. S druge strane, kad govorimo o božićnici i regresu, državni službenici i namještenici s potpisom temeljnog kolektivnog ugovora i dodatka 2 su se odrekli do kraja trajanja kolektivnog ugovora 2016. božićnice i regresa, smanjenja jubilarne nagrade na 500 kuna i smanjenja dnevnice na 150 kuna do kraja trajanja kolektivnog ugovora. Dio sindikata u javnim službama nije pristao na taj način, pregovori su bili, nisu do kraja završili, oni će se nastaviti i dalje. Javne službe, dio sindikata nije pristao na odricanje od božićnice i regresa za 2015. i 2016., pregovori su u tijeku i da bi osigurali jednakost, pravednost, da bi osigurali da sva prava budu jednaka, a ne da nam se desi da jedna prava u javnim službama jesu, a druga u državnim službama nisu. Najeklatantniji primjer je onaj nesretni prijevoz koji smo u državnim službama ugovorili na jedan novi način. Ugovorili smo i sa javnim službama u temeljnom kolektivnom ugovoru na isti način kao i sa državnim službenicima i namještenicima, ali ostala su nam u granskim kolektivnim ugovorima drugačija rješenja i javne službe su negdje otprilike oko 6 mjeseci vukle veća prava nego što su imali svi drugi koji su recimo kad govorimo o kolektivnom ugovoru za državne službenike. Prema tome ovo sve što radimo, radimo da stvari, dakle da svima isplatimo jednostavno, dakle isplatimo svima ono što je jedinstveno jer i jedni i drugi dobivaju sredstva iz državnog proračuna. Upravo u tijeku jučer i sutra će biti pregovori oko same jubilarne nagrade koja je u kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike smanjena na 500 kuna, dobili smo presude suda. Dakle neće se desiti ono što se dešavalo prijašnjih godina da se oglušilo o presude sudske pa smo morali na kraju platiti kamate i troškove odvjetnika i svega, pregovori su sa sindikatima da se jubilarna nagrada vrati na 1800 kuna s obzirom da imamo dakle konačnu presudu suda, izvršnu. Prema tome moramo isplatiti da izbjegnemo tužbe i da izbjegnemo sve ostalo. U tijeku su pregovori da i jednima i drugima iako su se državni službenici i namještenici odrekli da im božićnica bude 1800 kuna smatramo da je fer i u redu da ako to budemo isplaćivali javnim službama da isplaćujemo i državnim službama. Prema tome Vlada je za pravednost, da stvari budu svima jednako riješene jer i jedni i drugi dobivaju sredstva iz proračuna. I za kraj, nema uvaženog zastupnika Grubišića, drago mi je da je podržao razdvajanje mirovina jer ovo o čemu on govori je ona naša intencija sa razdvajanjem mirovina, uskrata ide samo na onaj posebni dio, a ne ide uskrata na ovaj dio koji je zaslužen dakle kroz Zakon o mirovinskom osiguranju. Malo kasno, ali evo vidim da je dao podršku da onaj put kojim smo krenuli je pravi put. Hvala Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Uvaženi ministre, mi smo danas ovdje govorili o sindikatima, o uskrati prava, božićnici, regresu itd., to je postala navika, to se neće isplaćivati, nema se novaca. Međutim mene interesira nešto drugo, jedan pojam koji se gotovo nije čuo u ovom Saboru u ove protekle 3,5 godine, a taj pojam je sindikalna košarica. Sindikalna košarica je bila predmet borbe u Hrvatskom saboru u proteklih 15-ak godina. Bilo je tu predstava, nosile su se košarice, kruh, mrkva, kupus i sve ostalo što je trebalo, izračunavale su se mjesečno i najedanput kad dođe SDP na vlast više nema sindikalnih košarica. Nitko živ više ne može… … /Buka u dvorani./… Nitko živ ne može izračunati Pa sam ja htio pitati zbog čega je to tako, da li je to nesposobnost sindikata da oni to uopće mogu izračunati, je li to zakonom zabranjeno jer zaista ne znam ništa o toj temi, zato sam htio pitati vas, ili se one izračunavaju samo kad je HDZ na vlasti. Jer svjedočili smo silnim poskupljenjima, prije svega energije pa onda grijanja, pa raznoraznih živežnih namirnica itd. i najedanput čim dođe SDP na vlast sindikalnih košarica više nema. Jednostavno nestanu. Da li je to vaš utjecaj na sindikate koje ste uspjeli malo i posvaditi, malo razdvojiti, odredit tko je reprezentativan, tko nije, tko smije pregovarat, tko ne, ako je trebalo nekoga sklonit sklonilo se itd. Da li je to možda vaš utjecaj ili sindikati više najedanput su izgubili sposobnost da izračunaju tu tu sindikalnu košaricu ili je to nekakav zakon koji je to možda zabranio Evo baš bih volio čuti vaše mišljenje o tome jer sam baš mislio jedanput, pitam vas baš i na aktualnom satu ali kažem evo iskoristit ću priliku da mi to sad kažete vi ovdje jer vi o tome sigurno puno znate. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Vi ste stalno ovdje prisutan u Saboru, da je zakon znali bi. Ministar Mirando Mrsić, odgovor na repliku. **Mrsić, Mirando (SDP)** Naravski da nema nikakvog zakona jer nema ni utjecaja SDP-a na sindikate. Možete otići na stranicu Nezavisnih hrvatskih sindikata, gospodin Sever i njegov sindikat izračunavaju tu košaricu košaricu skoro svaki mjesec, prema tome tamo možete dobiti podatke o sindikalnoj košarici. Ono što ova Vlada radi je da što se tiče samih plaća i plaća u RH zajedno zajedno sa sindikatima i poslodavcima, upravo sjedimo oko toga, oko plaća da vidimo kakve su plaće u Hrvatskoj, kakve su plaće u pojedinim sektorima. I to će onda doprinijeti još većoj transparentnosti. Dakle, morate pitati gospodina Severa da vam da podatke koje je on uvijek uredno iznosio. Razlog zašto ih nema vjerojatno zato što je spreman neku drugu metodologiju kako će mjeriti utjecaj plaća i kupovne moći hrvatskih građana. Mladen (Nezavisni)** Hvala lijepo. Pokušat ću vas citirat od riječi do riječi. Rekli ste: "Kolektivni ugovori su potpisani 2010. i 2011. u najboljoj vjeri no pokazalo se da nema novaca." Jel' tako? Građani koji su digli kredite u švicarskim francima su u najboljoj vjeri potpisali ugovor o kreditiranju. Pokazalo se da nema novaca, da nemaju novaca. Koja je njihova mogućnost u odnosu na ovu sad vašu mogućnost? Vi dekretom, zakonom kažete mi smo pregovarali u najboljoj vjeri ali nemamo i ne možete to ostvariti i ne damo vam. Ovaj prijedlog zakona nešto drugo govori? Bez obzira tko je pregovarao, pregovarala je Vlada. Zar želite reći da ono što jedna Vlada pregovara, potpiše da to više ne vrijedi za onu sljedeću. Ne znam da li sam vas krivo shvatio, ali tako je ispalo. Nismo mi, to se na nas ne odnosi. A sad istovremeno govorite, spominjete koliko su se plaćale i kamate na izgubljene sudske sporove, pa smo nagodbom došli do povoljnijeg rješenja pa ćemo sad izaći drugima u susret. koje je imala bivša, koje je dogovorila bivša Vlada. Jel' tako? Tako isto sad i ovo. Samo što će druga, neka buduća Vlada bez obzira čija bude će imati ove obaveze koje ćete vi danas, odnosno u petak će vaši zastupnici to izglasati pa ćemo onda vjerojatno sudskim putem imati epilog nakon par godina. Ministar Mirando Mrsić, odgovor na repliku. **Mrsić, Mirando (SDP)** Pa žao mi je što niste dobro pratili, dakle 2010. i 2011. ispregovarani su kolektivni ugovori u najboljoj vjeri. Prema tome, ova Vlada poštuje te ugovore, isplaćivala je dakle ono što je mogla po tim kolektivnim ugovorima. Dakle, sve one bonuse, sve one dodatke na plaću, položajne dodatke za ove dvije stvari, dakle božićnicu i regres i 4, nije bilo sredstava. Pokrenuli smo pregovore sa sindikatima. Dio smo uspjeli, dio nismo. Prema tome, red je da svi imaju jednaka prava. Ali samo da vam spomenem pa još da malo još proširite svoju širinu. Slična situacija je bila i u drugim zemljama koje su u vrijeme krize i recesije morale smanjivati određena prava potpisa na kolektivnim ugovorima. Međunarodna organizacija rada i komitet eksperata je jasno stao na stanovište da u vrijeme kada ne može zbog recesije i zbog proračunskih problema isplaćivati određena prava da je onda moguće uskratiti ta prava u ograničenom periodu i nakon toga da se ta prava mogu nastaviti dalje isplaćivati. I to je ova Vlada upravo i napravila. A što se tiče obaveza ovoj Vladi ili budućim vladama, što se tiče kolektivnih ugovora neće ostati nikakvih repova. Hvala lijepo. Pa poštovani ministre, rekli ste da ste nešto od ovoga pregovarali, da ste ispregovarali, da ste nešto dogovorili. Međutim, moje je pitanje što mi s time dobijamo. Piše tu nekih 350 ili 300 milijuna kuna. Najprije nije sigurno 300 milijuna kuna jer bi i taj novac i ta sredstva, taj novac bi ti djelatnici potrošili, pa bi odmah u državnom proračunu od toga ostalo 75 milijuna kuna poreza na dodanu vrijednost pa bi minus bio, plus 225 milijuna. Nadalje, dobijamo nezadovoljne službenike i namještenike, one koji rade u javnim i državnim službama tjeramo na odlazak. Sve one koji su mladi i vrijedni i ambiciozni, one koji imaju radna iskustva i onda nam sve ostaje i leži na onima koji u biti nemaju gdje ili oni koji su pred mirovinu ili bolje rečeno one koje nitko neće. I takvi ostaju i takvi nam, na njima počiva priprema različitih projekata za EU, od njih očekujemo da sve to naprave dobro, brzo, kvalitetno. Stalno pričamo o toj učinkovitoj javnoj upravi a ja se bojim da je ovo isto ko kad na magarca na kojeg sve stavljamo štedimo na vodi. Samo da nam se i to ne dogodi. Odgovor na repliku, ministar Mirandno Mrsić. **Mrsić, Mirando (SDP)** Tih sredstava nema. Dakle, da bi mogli isplatiti sredstva za božićnicu i regres i 4, 8, 10 država se treba dodatno zadužiti i to je jedina istina. Prema tome, mi nemamo mogućnost da se još dodatno zadužimo, da još deficit proračuna još podignemo i više nego što je. U sustavu smo prekomjernog deficita i jednostavno tih sredstava za to nema, ne samo ove godine. Nije ih bilo ni 2012. i 2013. i 2014. Jednostavno tih sredstava nema. Da li će ih biti onda kada se počnemo oporavljati, kada bude bolja situacija pregovarat će se u kolektivnim ugovorima koji evo i to, dakle da ističu oba dva i temeljni kolektivni za javne službe i za državne službe ističu u isto vrijeme 2016. godine. Prema tome, pregovarat će se za neka nova prava ili za postojeća ista prava. Što se tiče kvalitete javne ili državne uprave zaboravljate da imate javnu upravu gdje imate 270 tisuća djelatnika, gdje imate medicinske sestre i liječnike. Prema tome, imate sasvim u ovom trenutku jednako opterećenje, svima jednako se svima uzima. Ne uzima se jednima, a daje se drugima. Ali slažem se sa vama da javnu upravu, odnosno državnu upravu treba osvježiti novim kadrovima i da treba dovesti nove ljude, a plaću treba onda realno, dakle trebamo vjerojatno se vratiti prema platnim razredima. Jednaka plaća za jednaki rad. Trebamo vidjeti što je sa lokalnom samoupravom i trebamo vidjeti što je sa plaćama u lokalnoj samoupravi. Jer pravnik u Poglavarstvu Grada Zagreba ima 30% veću plaću nego pravnik u ministarstvu. Ako ste spremni da svima bude jednako bit će nam bolje. Zaključujem raspravu. O prijedlozima zakona glasat ćemo u petak. Kolegice i kolege, sutra nastavljamo u 9,30 sa Polugodišnjom informacijom o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike. Doviđenja!